Gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo sjednicu. Na dnevnom redu je ¬ - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, hitni postupak, Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Dražen Jurković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Uvažene zastupnice i zastupnici. Izmjenama i dopunama ovoga zakona predlažemo da se rok za davanje koncesije jedinicama područne samouprave produži do 30. lipnja. velikim zadovoljstvom moram zaključiti da je u 15 županija, premda se radi o izuzetnom složenom procesu u kojem sudjeluju i Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, jedinice područne samouprave odnosno županije i domovi zdravlja, da je postupak završen u potpunosti u 15 županija. Samo je postupak u županijama u kojima su uložene žalbe i to iz razloga što Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nije do 31.12. prošle godine riješila te žalbe, postupak nije završen. Isto tako, ovim zakonom uređujemo i pravo liječnika koji su bili u zakupu da imaju prioritet prilikom zapošljavanja ukoliko ne žele ići u koncesiju i ukoliko se žele vratiti u domove zdravlja. I ovim zakonskim prijedlogom daje se ovlast ministru nadležnom za zdravstvo za donošenje pravilnika kojim će se urediti uvjeti te postupak za odobrenje nastavka rada zdravstvenih radnika u privatnoj praksi u slučaju prestanka koncesije. liječnici primarne zdravstvene zaštite koji su otišli u koncesiju, a koji više ne žele u takvom vidu obavljati svoju privatnu praksu mogu nastavljati obavljati privatnu praksu na tržištu bez dodatnog administriranja, odnosno bez izlaska Ministarstva zdravstva za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta ukoliko se nisu promijenili uvjeti u pogledu prostora, opreme i kadrova. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, predsjednik odbora, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine dopredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na svojoj 53. sjednici razmatrao je prijedlog ovoga zakona kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja objasnio je kako se predloženim izmjenama i dopunama zakona produljuje rok jedinicama područne samouprave za provedbu postupka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe do kraja 2011. godine. Predložene izmjene su prijeko potrebne zbog složenosti postupka, a u svrhu osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite sukladno afinitetima liječnika i potrebama pacijenata. Predloženim zakonom propisuju se prioriteti pri zapošljavanju liječnika primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja nakon isteka roka za predaju ponude po objavljenoj obavijesti o namjeri davanja koncesije ukoliko isti ispunjavaju tražene uvjete po natječaju za zapošljavanje. U raspravi su članovi odbora podržali pojednostavljenje administrativnog postupka nastavka rada liječnika primarne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u slučajevima prestanka koncesije. Nakon rasprave članovi odbora su većinom glasova, 6 za i 1 suzdržan, odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Zahvaljujem. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. O zdravstvenoj zaštiti smo zasigurno dosta raspravljali u ovom Visokom domu, bez obzira na rasprave temeljni ciljevi ostaju dakle financijska konsolidacija zdravstvenog sustava i održanje visoke razine i kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite. U tom smislu vesele i najnoviji podaci koji su se čuli na savjetovanju u Opatiji prije kratkog vremena udruge poslodavaca u zdravstvu gdje su izneseni najnoviji podaci glede stabilizacije bolničkog sustava, smanjenja gubitaka, naravno isto tako u HZZO-u. Naravno, veseli u tom smislu i postignuća i u transplantacijskom …/Govornik se ne razumije./… smanjenje troškova bolovanja i svi ostali pokazatelji koji govore u tom smislu. Naravno da je potrebno za to imati zakonski okvir, tu je Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2008. 2008. godine koji je dopunjen 2010. kao što znamo. Istim zakonom su uređena načela i mjere zdravstvene zaštite, prava i obveze osoba i korištenja zdravstvene zaštite, nositelja društvene skrbi za zdravlje stanovništva, sadržaj, organizacijski oblici obavljanja zdravstvene djelatnosti te nadzora nad obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Tim zakonom kao što znamo, se sjećamo da je u sustav zdravstvene zaštite uvedeno davanje koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini, zdravstvene djelatnosti. Time je dakle dan zakonodavni okvir za razvoj ovog instituta na području zdravstva kao područje davanje javnih usluga kojim se želi postići transparentnost, jednakopravnost, jedinstvena pravna zaštita subjekata i definiran pravni postupak njezina davanja. Podsjetimo kako se dodjeljuju koncesije dakle u zdravstvu. Dakle na prijedlog pročelnika za zdravstveni sustav, sustav donosi župan donosi župan i gradonačelnik. No na samom početku uvođenju koncesija u zdravstveni sustav je rečeno da su koncesije u zdravstvu složena i ekonomska i pravna i zdravstvena materija. To se tijekom primjene i pokazalo i u prilog toga govore ove okolnosti, dakle da je u 15 županija u potpunosti završeno, u 6 su podnesene žalbe jer su žalbe, no međutim imamo podatke da je i ovaj žalbeni postupak negdje u siječnju riješen, osim koliko znam Grad Zagreb da tu nije riješen. Druga okolnost koja se pokazala naravno što se tiče liječnika koji dakle na temelju pravilnika o zakupu ne ne žele nastaviti više rad u privatnoj praksi u zakupu, oni bi trebali imati prednost no pokazalo se da pojedini domovi zdravlja ne raspisuju natječaje da bi se oni mogli vratiti i u tim okolnostima se ukazuje potreba ovih izmjena i dopuna koje kao što je rekao gospodin državni tajnik sastoji se od tri stvari, vrlo je Dakle prvo, produljuje se ovaj rok za donošenje koncesija do 30. lipnja 2011., predlaže se dakle produljenje jedinicama lokalne i područne samouprave za to isto davanje. Ako u tom roku taj postupak ne bude proveden isti će provesti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. To je jedan dio. Drugi dio je dakle regulira ovaj reći iz zakupa, iz privatne prakse u dom zdravlja gdje ovi djelatnici, liječnici koji ne žele na ovaj način nastaviti zakup da imaju prednost. I treća izmjena je kao što smo čuli, dakle se daje ovlast ministru nadležnom za zdravstvo za donošenje pravilnika kojim će se urediti uvjeti za postupak za odobrenje nastavka rada zdravstvenog radnika u privatnoj praksi u slučaju prestanka koncesije. Dakle, držim da će i ove izmjene i dopune, naravno na daljnji način unaprijediti zdravstveni sustav, osigurati visoku razinu kvalitete i dostupnosti. I glede iz toga klub Hrvatske demokratske

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Zakon koji je pred nama na prvi pogled kratak je i tehničkog karaktera. Sukus ovoga zakona zapravo je prolongiranje određenih rokova u zakonu koji se mijenja i kad bismo na taj prvi pogled reagirali rekli bismo tehničko je pitanje i ne iziskuje ozbiljniju raspravu. Međutim, postavi li se pitanje zašto dolazi do potrebe da se ovi rokovi mijenjaju doći ćemo onda na teren na kojem je priča puno zanimljivija. Ovo svakako spada u red onih propisa koje moramo donijeti samo isključivo zbog toga jer postojeći sustav ne funkcionira, odnosno oni u sustavu, ovdje se to odnosi i na ministarstvo i na HZZO, ali i na županijske nadležne urede nisu odradili svoj posao kako treba. I zato onaj rok u kojem su svi liječnici u privatnoj praksi još 1.1.2010. trebali dobiti status koncesionara stalno se prolongira, pa onda i ovim izmjenama i dopunama zakona dobivamo nove termine, nove datume sredinom, odnosno koncem 2011. godine. A zašto je to tako? Prije svega zbog toga što ministarstvo i zavod nisu uspostavili takav sustav monitoringa u kojemu bi niže razine bile funkcionalnije, a s druge strane što ne postoji dovoljna koordinacija. I s treće strane što je samo Ministarstvo zdravstva, odnosno sam zavod prouzročio jedan cirkus koji traje već godinama. Taj cirkus čija je posljedica jako veliki broj žalbi, odnosno žalbenih postupaka zbog kojih se ne mogu razriješiti statusna pitanja mnogih privatnih ordinacija u Hrvatskoj. Podsjetit ću, sve je počelo onoga časa kada 6 stotina privatnih liječničkih ordinacija odbija nalog HZZO-a, odnosno ministarstva da promijene informatički program koji koriste. Zbog toga što ga drže funkcionalnim i zbog toga što je HZZO u jednom službenom svom dopisu priznao da nikada nije provedeno nikakvo testiranje niti analiza kojim bi se utvrdilo da je sporni informatički program nefunkcionalan i da ne udovoljava uvjetima koje postavlja sustav, odnosno HZZO. Pobuna onih koji su ga koristili bila je crvena krpa ministarstvu i zavodu da počne pritiskati svih tih 6 stotina privatnih ordinacija i prisiljavati ih da promijene taj sustav. Taj pritisak je išao čak dotle da se jedna trećina glavarine oduzimala što je u nekim slučajevima bilo i po 15000 kuna. Takav pritisak privatni liječnici nisu mogli izdržati pa su morali masovno odustajati i pristajati na onaj program kojega su sugerirali usmeno djelatnici Hrvatskoga zavoda odnosno Ministarstvo zdravstva. Naravno, sad će uslijediti čitav niz netočnih navoda u kojima će se tvrditi da to nije tako. Ali dovoljno je pogledati što se u kolovozu prošle godine događalo i kakav je skandal izbio oko toga kada je pet udruga liječnika privatne prakse ustalo protiv takvog ponašanja i ministarstva i HZZO-a. A sve zbog toga kako stvari stoje što su neki ljudi otvoreno ne samo iz tih udruga, nego i vlasnik, sami vlasnik toga programa ustali protiv reforme ministra Milinovića. A pogledajmo što se krije iza ove tvrdnje o tome da neke županije nisu ispunile svoje zakonom utvrđene rokove. Zakon o koncesijama jasan je kad govori o kriterijima koje valja ispuniti za odabir najboljeg ponuditelja. Samo su tri. Prvi je odobrenje za samostalni rad, odnosno licenca liječnika. Drugi je dokaz o raspolaganju, odnosno najmu prostora. I treći je ugovor s medicinskom sestrom, odnosno ugovor o radu u timu s članom tima. Što imamo u praksi? Grad Zagreb je ova tri kriterija proširio potpuno proizvoljno sa čitavim nizom novih kriterija i to kojih. Traži odobrenje za samostalni rad, rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o privatnoj praksi, dokaz o raspolaganju prostorom, ugovor ugovor o radu s članom tima odnosno medicinskom sestrom, ugovor sa HZZO-om, potvrdu Porezne uprave o nepostojanju nikakvih dugovanja, izjavu o dodatnoj medicinsko-tehničkoj opremi, te što je najspornije potpisan prijedlog ugovora o koncesiji što znači predugovor o koncesiji što ne postoji kao pravna kategorija. Kada ste čuli da vam je uvjet za potpisivanje ugovora potpisivanje predugovora i od kud pravo Gradskome uredu za zdravstvo da nameće ove dodatne kriterije. Ljudi o kojima se radi konzultirali su odvjetnike koji su protestirali i rekli da se radi o budalaštinama i da to ne smiju potpisivati jer je to pravna ucjena koja nije utemeljena u ni jednome propisu u Hrvatskoj. Oni koji nisu dostavili sve ove potrebne papire kako su ih protumačili u gradskome uredu diskvalificirani su iz postupka. Rečeno je da nemaju potpunu dokumentaciju. Nekima koji nisu dostavili sve dokumente priznato je kao da jesu. Dakle, postojao je čitav kupus. Nekima je traženo sve, nekima je odobreno i nešto. Ali se dogodila situacija u kojoj jako veliki broj liječnika došao u situaciju da se mora žaliti i da ti žalbeni postupci sada odgađaju cijeli postupak dodjele koncesije. Neki od tih liječnika dobili su, između ostaloga i zbog onog prvog razloga, formalno, dakle zbog toga što navodno koriste pogrešan program, iako su dokumentirali da to nije istina, jer su od njega davno odustali, jer su morali, dobili su rješenja o raskidu dakle ugovora, odnosno licenci. Ostali su bez posla praktički. I sada su također u žalbenom postupku. Sve to otežava postupak izdavanja koncesija prema ranije utvrđenim rokovima. Tome nije sigurno kriv Hrvatski sabor, tome nisu sigurno krivi liječnici, krivi su elementi sustava koji su te stvari zaboravili, nisu dovoljno vodili računa o njima, i koji su dozvolili da se sustav praktički raspadne i da radi tko što hoće. Zanima me što je Ministarstvo zdravstva učinilo da spriječi ovakav način tumačenja propisa kako je recimo mu pristupio nadležni ured za zdravstvo grada Zagreba, ili možda neke druge županije koje nisu ispoštovale dane rokove. Igrati se s ovim sustavom nije pametno, radi se o tome da je to prva stuba u čitavome sustavu zdravstvene zaštite. Liječnici obiteljske medicine prva su adresa na koju se svi obraćamo u bilo kakvom slučaju problema ili potreba za saniranjem zdravlja, osnovno sprečavanjem posljedica. Dovesti u pitanje cijeli taj sustav potpuno je neodgovorno. Ovo je najmanje što ministarstvo može napraviti, naravno predložiti prolongaciju rokova kako bi omogućilo da sustav i dalje funkcionira, da liječnici i dalje zadrže svoju poziciju, da i dalje mogu raditi sa svojim ordinacijama, ali postavlja se pitanje što je ministarstvo napravilo da do ovoga ne dođe, i zašto nam se šuti o ovome cijelo vrijeme? Zašto nam se reforma predstavlja samo isključivo u ružičastim bojama, a kad se začeprka ispod površine otkrijemo da sustav zapravo slabo ili nikako funkcionira tamo gdje je najvažniji, a to je u prvom kontaktu kontaktu pacijenta s liječnikom. U tome smislu klub HNS-a i HSU-a neće iz načelnih razloga prihvatiti ovakav prijedlog, jer smatra da je do ovoga došlo samo i isključivo odgovornošću Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Hvala lijepa. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravljam netočni navod kolege Beusa, koji je rekao da su ove izmjene i dopune zakona o potrebne samo i isključivo stoga, citiram: "Jer sustav ne funkcionira.", i za to okrivio Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, HZZO i županijske upravne odjele. Kolega, to apsolutno nije točno, vaše su rasprave inače pretenciozne, pa kako ste mogli zaključiti da su za sve ovo krivi ministarstvo, HZZO i županije, kad iz podataka vam je vidljivo da su sve županije provele postupak, a problem je nastao samo kod onih 7 županija u kojem su ponuditelji uložili žalbe i žalbe stoje na, pred komisijom. Jako je lijepo inače što ste primjer grada Zagreba iznijeli ovdje u Hrvatskome saboru.

ministarstvo i zavod još proizveli cirkus u tom dijelu, i da su oni isključivi krivci za nefunkcioniranje. Vi očito niste mene pratili ili ne poznajete materiju. Kolega dragi, ministarstvo stvara okvir zakonski kao što je i donosi dakle to što je donijelo. A druga stvar, dakle na prijedlog, ponavljam na prijedlog pročelnika Ureda za zdravstvo i socijalnu skrb donosi župan. Dakle vrlo je jasno tko u tom sustavu je nadležan. A druga stvar, tko može nekome zabraniti. Molim vas lijepo, bilo kakvoj nabavi, …/Ne razumije se./… nabavi da vidite da u cijelom sistemu javne nabave da se žali. Pa ima pravo da se žali. To je sistem i naravno, čuli ste iste te podatke da sam ja rekao da su evo i ovih dana i te žalbe riješene, osim grada Zagreba gdje vi navodite. A inače sam sustav itekako mikrofona, ne razumije se./… u prilog da sustav funkcionira i da se brine o liječnicima, jer vi govorite da se radi nepravda …/Ne razumije se./… Molim vas lijepo …/Ne razumije se./… pa i ovo da se mogu dakle koji nisu zainteresirani da uđu u koncesiju da mogu dalje, da mogu doći, imaju prioritet pri zapošljavanju. Evo, to je to. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Dražen Jurković. Izvolite. **Jurković, Dražen** Zahvaljujem se. Sreća da je predizborna godina, jer bih ja uistinu mislio da vi ili ne čitate ili nemate pojma o onome o čemu govorite uvaženi zastupniče. Hvala, hvala. Dakle to ću argumentirati. …/Upadica se ne razumije./… Vi vrijeđate nas na ovaj način. Dakle ovako. Ja sam jasno u svom uvodnom izlaganju rekao da samo u 6 županija u kojima su uložene žalbe, gdje Državna komisija za kontrolu javne nabave nije do 31.12. riješila žalbe da samo u tih 6 županija nije proveden postupak koncesija. Što to znači? Prva žalba je uložena 12.7., dakle 12.7.2010. godine. Od 12.7.2010. godine do 31.12. dakle državna komisija nije riješila žalbu. Što se tiče postupka koncesija. Dakle to o tome koliko je krivo Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Pa ne može Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uticati na to u kojem će roku Državna komisija za kontrolu javne nabave riješiti žalbu, i da li će, da li joj treba mjesec, 3, 5 ili godinu dana za to. Dakle na to uistinu nismo mogli utjecati. Što se tiče kaosa u sustavu. Dakle ja sam rekao da je ovaj postupak bio izuzetno složen, raspisano je na području Republike Hrvatske 4 tisuće koncesija. Znate koliko je bilo žalbi? Ukupno 30. Dakle na 4 tisuće koncesija, to je manje od 1%. Manje od 1% žalbi. Što se tiče grada Zagreba. Na području grada Zagreba je raspisano 905 koncesija. Bilo je 10, čini mi se 10 ili nešto manje, ne znamo točan broj, dakle manje od 10 žalbi. Dakle ponavljam na 4 tisuće koncesija imamo 30 žalbi, i onda uvaženi zastupnik utvrdi da je to kaos. Pa naravno to je minimalan broj žalbi na tako obiman posao. Što se tiče programa jedne informatičke tvrtke, usput budi rečeno privatne, koja je od Ministarstva zdravstva dobila za razvoj programa milijun i pol kuna, pod uvjetom da taj program prilagodi potrebama Ministarstva zdravstva i zdravstvenog sustava ta ista tvrtka je odbila prilikom provođenja reforme zdravstvene zaštite, napominjem privatna tvrtka koju zastupa uvaženi zastupnik Beus, je odbila premda je dobila i premda je bila u povlaštenom položaju kad je dobila milijun i pol kuna, jedna mala informatička privatna tvrtka, odbila je implementirati zahtjev u informatički program bojkotirajući reformu zdravstvenog sustava potpuno svjesno Ministarstvo zdravstva je raskinulo ugovor sa tom informatičkom tvrtkom. Usput, ta informatička tvrtka koju brani uvaženi zastupnik, ne znam iz kojih interesa, Državno odvjetništvo je dakle protiv te informatičke tvrtke pokrenulo postupak zbog toga što je oštećen proračun Vlade RH i porezni obveznici za višemilijunski iznos. Hvala. Povrijeđen je članak 209., zastupnik gospodin Beus nije nikoga vrijeđao, ali je državni tajnik izvrijeđao zastupnika Beusa. Jasno na to smo naučeni, ali opet si čovjek postavlja pitanje čemu takva nervoza? Zastupnik ne mora razumjeti, ali ga se ne treba vrijeđati. I o tome da li ga netko vrijeđa trebao bi voditi računa predsjedavajući i na neki način ga i zaštiti što gospodin Šeks u ovom konkretnom slučaju, prvi među jednakim, u ovom trenutku u ovoj sabornici nije učinio. I konačno, da podučim i lijeve i desne, a možda i sebe Istrijani bi rekli "Ružno se može i lijepim kazati". **Šeks, Vladimir (HDZ)** Da, hvala lijepa. Ne radi se o nikakvoj povredi nikakvoj povredi Poslovnika. Državni tajnik je u skladu sa svojim ovlastima jednostavno odgovorio na oštre, kritičke navode zastupnika Richembergha. I to je sasvim jedna uobičajena komunikacija. Ne, ne za vas nije. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je, gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica Romana Jerković, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Moram odmah na početku reći da se slažem sa svim onim što je rekao kolega Beus. Jest da na prvi pogled ovo izgleda zakon koji se bavi problemima tehničke prirode i da se ništa zapravo suštinski ne mijenja. Rok za završetak postupka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe je bio onaj koji smo čuli, nije ispoštovan i naravno da to sada moramo mijenjati. Dakle, s ciljem da se ne ugrozi status sadašnjih privatnih zdravstvenih radnika jedino što se može u ovom trenutku učiniti jest da se produži rok. Iskoristit ću ovu priliku i upozoriti na nešto što se u skoroj budućnosti može dogoditi, a što na neki način ide u prilog rasprave kolege Beusa. Željela bih upozoriti na činjenicu da i samo ministarstvo često uzrokuje kašnjenja županije. Naime, ponekad županije ne mogu na vrijeme provesti ono što se od njih očekuje iz jednostavnog razloga što samo ministarstvo nije odradilo svoj dio posla. I u tom smislu se slažem s kolegom kada kaže da ministarstvo svojim ne činjenjem ili svojim ne činjenjem na vrijeme uzrokuje kaos u sustavu i posredično tome kašnjenje brojnih drugih institucija. Da ne bih doživjela od gospodina državnog tajnika slično kao i kolega Beus dat ću mu 2 vrlo jednostavna i konkretna primjera. I molila bih gospodina državnog tajnika da se o tome sada očituje. Dakle, rok za dodjelu koncesija za medicinu rada je 30.06.2011. godine. Ministar, koliko je meni poznato vi me ispravite ako griješim, još uvijek nije donio mrežu medicine rada mada su svi vrlo dobro upoznati s time da se prema staroj mreži ne može dodijeliti koncesija jer mreža nije koncipirana na način koji je prikladan za dodjelu koncesija. Dakle, ako ministar hitno ne donese novu mrežu medicine rada normalno je da će sve kasniti jer županije ne mogu odraditi svoj posao. Pa će opet netko drugi biti kriv. Pa ćemo opet donositi, odnosno u saborsku proceduru slati izmjene i dopune zakona koje imaju za cilj tehnikalije, odnosno samo izmjene rokova. Trebam li spomenuti hitnu medicinu? Da li znamo da još uvijek nije donijeta mreža hitne medicine? I sasvim je opravdano postaviti pitanje kako se išta suvislo na terenu može poduzeti bez mreže, a rokovi za ustrojavanje Zavoda za hitnu medicinu idu, jednostavno idu. Rok ističe krajem ove godine. Dakle, pouzdano znam da je jedna županija, nije bitno koja, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi još u 4. mjesecu prošle godine, pazite prije skoro 7 mjeseci, 9 pardon, poslala ministarstvu dakle zahtjev da se izda odobrenje za rad Zavoda hitne medicine pri jedne od županija. Do dana današnjeg ni glasa od tog istog ministarstva. Što želim reći? Ovdje ministarstvo nije odradilo svoj posao, dio posla koji je trebao odraditi već. Dakle, prije 9 mjeseci vezano samo za jednu problematiku. Ja vam sada navodim 2 primjera gdje ministarstvo nije učinilo svoj posao, a trebao je. Poslije će netko drugi biti kriv. Dakle, kolega Beus je itekako imao pravo. Itekako je imao pravo kada je rekao da ako površno gledamo stvar, lijevo je sve u redu, a zapravo ako zagrebemo ispod te površine vidimo jedan sustav koji ne funkcionira i koji ne pruža građanima Hrvatske ono što bi im trebao pružiti. Bez obzira na sve što ćete vi reći, na vaš pokušaj da nas podcijeniti i da nas s ove govornice učite pameti. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegica Jerković je izrekla veliki broj netočnih navoda, ja bih se osvrnuo samo na nekoliko. Da Ministarstvo svojim nečinjenjem čini kaos u sustavu, da sustav ne funkcionira i mnogi drugi. Apsolutno netočno i opasno. Pa Ministarstvo je u vrijeme kada je sustav generirao 2 milijarde gubitka godišnje se uhvatilo, činilo i ušlo u rješavanje problema i što bi bilo da se nije činilo, Danas imamo ipak po Europskim i svjetskim mjerilima u Europi, na 20. i 25. mjestu sustav zdravstvene zaštite, znači glede kvalitete i dostupnosti. Dakle, ovi pokazatelji koje sam govorio u zdravstvenoj zaštiti i transplantacijske medicine i fond skupih lijekova i svi ostali pokazatelji pokazatelji govore u prilog tome. Vama u Rijeci ništa ne valja, pa i u vašoj sredini je naravno ulagano u zdravstveni sustav, iz onih 3 milijarde naravno, to vama nije dovoljno, za hvalu tome vi pišete otpusna pisma, pa apsolutno je to neprihvatljivo. Hvala lijepo. Gospođa zastupnica Suzana Bilić VArdić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo, lijepo je uvijek govoriti iza oporbenih zastupnika jer onda imamo priliku argumentirano iznijeti zašto podržavamo izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti u ovakvom obliku koji je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Vratiti ću se na 2008. godinu kada je u sklopu sveobuhvatne reforme Hrvatskog zdravstvenog sustava započetog 2008. godine koncesiju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uvedene su zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine. Tim zakonom zadan je rok do 31. prosinca 2009. godine, dakle godinu dana dan rok jedinicama lokalne i područne samouprave da provedu postupak davanja koncesija. Onda je taj rok prvo uredbom a onda izmjenom Zakona u Narodnim novinama 71./2010 prolongiran za 6 mjeseci do 31. lipnja 2010. godine. Iz obrazloženja je vidljivo i neću sada ponavljati da je postupak započet i u svim županijama i Gradu Zagrebu, 20 županija i Grad Zagreb, da je do sada završen u u 8 županija jer je Ministarstvo odnosno ministar izdao rješenja i postupak u cijelosti završen, u 6 se privodi kraju, privode županije, a nakon čega će to napraviti Ministarstvo, a ono zbog čega je potrebno donijeti izmjene i dopune ovog Zakona, ponoviti ću to još jednom, iako smo to nekoliko puta čuli je 7 županija, na koje su na postupak dodjele koncesije ponuditelji uložili žalbe. Ne želeći braniti Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona dodijelili nadležnost za postupanje u podijeli koncesija, sami smo svjesni da Komisija ima iz godine u godinu sve veći broj uloženih žalbi, a očito im je ovaj posao koncesija u zdravstvu, uz ostale koncesije bio neki novi posao pa su očito jako dugo čekali, jer kako je državni tajnik rekao, kako u obrazloženju piše, od 12. srpnja 2010. godine kada je uložena prva žalba taj postupak nije bio završen do 31. prosinca 2010. godine. Prateći upisnik na stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave možemo vidjeti da su okončani postupci, da su ove žalbe okončane, postupci su okončani i da je ostao još jedino neriješen slučaj odnosno žalbe na području Grada Zagreba. Državni tajnik je govorio koliko je žalbi bilo na području Grada Zagreba u odnosu na veliki broj koncesija. Ono što bih iz iskustva Brodsko-posavske županije rekla jer i ona se nalazi u ovih 7 županija koje su imale postupak žalbe, podnijeta je jedna žalba, podnijela ju je Viša zubarka koja se nije htjela sukladno Zakonu jer ne može dalje obavljati djelatnost dentalne medicine na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao kao koncesionar, nego se mora vratiti u Dom zdravlja. Njezina žalba riješena je 13. siječnja i na taj način je okončan dakle postupak davanja koncesija u na području Brodsko-posavske županije, one iz koje ja dolazim. I još je jedan podatak zanimljiv, mislim da ga do sada nismo čuli koliki je postotak zakupaca koji se vratio u Dom zdravlja na području Brodsko-posavske županije su tri zakupca, nisu išla u koncesiju nego su nastavila svoju djelatnost obavljati u sastavu domova zdravlja na području Brodsko-posavske županije. I sada još nešto u prilog onome da oporba i vladajući različita iskustva iznose, iz iskustva Brodsko-posavske županije tu ću iskoristiti ovoj raspravi, nasuprot kolegi Beusu i kolegici Jerković želim pohvaliti angažman ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na pomoći i sudjelovanju u provedbi postupka dodjele koncesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za koje imam osobno iskustvo i svjedočim kako je to bilo na području Brodsko-posavske županije, a sigurna sam da su na raspolaganju stajali i ostalim županijama kao i Gradu Zagrebu. I još nešto u svemu ovome i pokretanju postupka, dakle sukladno Zakonu, pokazala se na određeni način naša komocija i na određeni način očito strah od novoga, jer ne mogu Ministarstvo i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje biti krivi što postupci nisu ranije krenuli nego ta odgovornost u svakom slučaju ide na jedinice područne regionalne samouprave, kojima je također to novi posao. Smatram, ne vidim problem u tome što je postupak bio vrlo kompleksan, dapače, na taj način su županije i Grad Zagreb, a poglavito pri tome mislim na županije, preuzele onu funkciju koju su decentralizacijom i reformom zdravstvenog sustava im dane. Iz svega navedenoga dakle podržavajući i pohvaljujući Ministarstvo na svemu što je do sada činilo na pomoći u provedbi koncesija, na praćenju provedbe ovoga zakona jer da ministarstvo nije pratilo i nadziralo provedbu ovoga zakona ne bi bilo ni ovih izmjena i dopuna koje pomažu zakupcima koji još nisu dobili koncesije ja ću podržati ovaj konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege Ovim izmjenama i dopunama zakona dakle kao što smo već čuli produžava se rok jedinicama regionalne samouprave tj. županijama za provedbu postupka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe do 30. lipnja ove godine. Ako do tada to ne bude obavljeno od strane županija, onda će postupak provesti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i to do kraja godine tj. do 31. prosinca 2011. godine. Već smo čuli a nije zgorega još jedanputa ponoviti i reći da je u ovom času situacija takva da je u 15 županija postupak potpuno završen, a u 6 županije i u Gradu Zagrebu nisu riješene žalbe pa se iz toga razloga rok produžava. Naime, radi se o žalbama Državnoj komisiji komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. Treba reći da Vlada vodi na ovaj način računa i to osobno podvlačim da se ne ugrozi status sadašnjih privatnih zdravstvenih radnika, da im ne prestane radni odnos sa danom 31. prosinca 2010., a da im do tada nije okončan postupak davanja koncesije, pa tu postoje osobito opravdani razlozi za donošenje ovoga zakona u hitnoj proceduri. Naravno da je svrha osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite sukladno afinitetima i liječnika s jedne strane i potrebama pacijenata sa druge strane. Ovim izmjenama i dopunama zakona utvrđeno je da zdravstveni radnici koji imaju odobrenje ministra za rad u jedinicama zakupa domova zdravlja, a ne podnesu ponudu za davanje koncesije imaju prednost pri zapošljavanju u domovima zdravlja, ako imaju uvjete po natječaju za zapošljavanje. Državni tajniče mislim da je ovo vrlo korektno i upravo na tragu zapravo svih izmjena i dopuna kompletnog paketa zdravstvenih zakona u aktualnoj reformi zdravstvenog sustava u RH. Naime, domovi zdravlja su u obvezi u roku od 30 dana od isteka roka za predaju ponuda po osnovi koncesije raspisati natječaje u cilju provedbe navedene zakonske odredbe. su pojednostavljeni određeni administrativni postupci nastavka rada liječnika primarne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi kada prestaje koncesija što nije nimalo zanemarivo već suprotno olakšava nesmetani nastavak rada liječnika, a u tome ide i prilog da će i specifična zdravstvena zaštita i preventivni pregledi poboljšati standard i očekivanja hrvatskih osiguranika. Sve su ovo razlozi radi kojih ću podržati donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Hvala vam lijepo. Hvala gospođo zastupnice. Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo osobno podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Naime, na ovom zakonu se očito vidi kako je neki puta lakše donijeti sam zakon, a onda često govorimo da je problem u implementaciji i provedbi toga zakona na terenu. Za ovaj zakon možemo reći da je dosta uspješno proveden bez obzira na ove promjene i dopune ovoga zakona, jer sam proces po sebi nije jednostavan i to se pokazalo. O tome da sam natječaj raspisuje sam župan na prijedlog pročelnika, da je proces sam po sebi ovako izgledajući i raspisivanjem natječaja jednostavan, međutim zahtjevno je sve skupa složeno i vremenski dosta dugotrajno. Posljedice i ne mogućnost nepoštivanja rokova za završetak koncesije kako je predvidio ovaj zakon došlo je do promjene termina odnosno ograničavanje vremena i produženja. Ali kada vidite da je od 4 tisuća koncesija učinjeno u Gradu Zagrebu 905 onda zaista nije to mali posao nego ogroman posao, a kada vidite opet koliki je broj žalbi onda je to zaista zanemarivo i zanemarivo je komentirati ovo produženje rokova. Ali svakako ministarstvo izlazi u susret medicinskim djelatnicima odnosno liječnicima da se koncesija do kraja provede. Državna komisija za kontrolu javne nabave zaista mi se čini da to malo duže traje i evo s ovog mjesta ja bih apelirala bez obzira na obim posla koji ta komisija ima, da se obavi. obavi. Broj žalbi nije velik, a onda se sve stavlja na teret Ministarstva zdravstva što je zaista neopravdano. Svakako da je ovo proces decentralizacije i u tom procesu decentralizacije moramo svi uzimati određenu odgovornost. Određenu odgovornost moraju uzimati na sebe i županije, a isto tako u razgovoru sa gospođom Adlešić, možda bi bilo dobro da razmislite o ulozi samoga grada u procesu procesu decentralizacije odnosno da se dio te odgovornosti prenese i na grad. Liječnici iz zakupa koji neće u koncesiju naravno mogu se vratiti u domove zdravlja i to je jedna velika mogućnost mogućnost zbrinjavanja kolega. Naime, tu moramo priznati da se radi i o liječnicima koji nemaju dovoljan broj pacijenata i kod kojih bi bilo upitno funkcioniranje na temelju koncesije. Naravno da domovi zdravlja ovo je jako dobro, odmah u roku od 30 dana raspisati natječaj na koji će se ti liječnici javiti. Velika pogodnost je za liječnike koji neće više biti u koncesiji, a koji mogu nastaviti dalje raditi u privatnoj praksi. Koncesija zaista nije obavezna i ona pruža veću mogućnost. A mora nam isto tako biti jasno da na principu koncesije rade liječnici u cijeloj Europi. Prema tome, to je isto tako jedan način usklađivanja našeg rada sa radom liječnika liječnika u Europi pred čijim vratima se upravo nalazimo. I mislim da onda to usklađivanje sa europskim zakonima, sa europskim načinom rada neće biti problema. Još jednom, ja zaista podržavam donošenje ovog prijedloga zakona, pohvaljujem ministarstvo i Vladu jer ovo je jedan od zakona koji govori o uspješnoj implementaciji i provedbi na terenu. Hvala. repliku, gospodin zastupnik Ante Kotromanović. koncesija, od toga 905 u Gradu Zagrebu, a samo 30 žalbi. Mislim da je to vrlo govori jasno samo za sebe. Ali ste jedan momenat spomenuli da Državna komisija za kontrolu javne nabave sporije radi ajmo reći u ovom dijelu, ali ja imam saznanja sa terena da ona radi i u postupku sporije drugih žalbi i to na mnogim mjestima, to je potrebno spomenuti na mnogim mjestima to koči značajne projekte. Postoje i profesionalni žalitelji itd. koji u svakom slučaju mogu poremetiti i u ovim okolnostima kada nam je svaki projekt bitan i važan, mislim da je bitna ažurnost i brzina raditi. A u ovom dijelu mislim da ova, bez obzira što dolaze kritike glede zdravstvene zaštite i reforme zdravstvenog sustava ne treba se puno na to obazirati nego nastavit dalje jer naš slogan vrlo jasno kaže "Idemo dalje". Hvala lijepo. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Karmela Caparin. znam da imaju puno posla, ali kad pogledate da je u koncesiji obavljeno 4000 koncesija u cijeloj Hrvatskoj, da je obavljeno u Gradu Zagrebu 905, onda se ne može okrenuti prema Ministarstvu zdravstva i reći Ministarstvo zdravstva je to koje ne radi i zbog toga donosimo ovaj zakon. Upravo suprotno, Ministarstvo zdravstva radi, pokazalo je na nedostatak, produžilo rokove i omogućilo onim liječnicima koji još nisu u koncesiji da se to na vrijeme obavi. Dakle, ne možemo stalno trpati krivicu na Ministarstvo zdravstvo i na te ljude koji zaista vrijedno rade nego pogledati šire. A na kraju govorimo o decentralizaciji, hoću reći da onda tu odgovornost decentralizacije preuzmemo sami na sebe, a to znači da i županije moraju preuzeti odgovornost i gradovi i svi skupa mi. Ne možemo upirati prstom u Ministarstvo zdravstva nego upitajmo se što možemo mi sami na terenu napraviti da to brže ide. Primjer vam je Bjelovarsko-bilogorska županija gdje je to uspješno završeno, gdje uspješno ide posao prema hitnoj medicinskoj i da zaista se to pomiče i da možemo govoriti o reformi zdravstva i o poslu koji je obiman, a koji se radi. lijepa gospodine potpredsjedniče. ja doista imam dilemu oko ovog zakona i o tom sam razgovarala priznajem i sa gospođom Caparin i sa doktorom Hebrangom i nekim drugim kolegama iz opozicije, jer meni je jasno da ovaj zakon djelomično pojednostavljuje proceduru, da on ima dobru namjeru. O tome kud vode često puta pločice dobrih namjera isto znamo. Međutim, moja dilema proizlazi iz iskustva bivše gradonačelnice sjedište županije jednog grada koji je veliki grad i ne samo mog osobnog nego ja mislim da bi tamo mogli govoriti i svi oni koji se bave ili gradonačelničkim, dogradonačelničkim poslovima, uostalom i gradski vijećnici odgovornost i prst se na krivca uvijek pokazuje lokalno. Prvo kad nešto u gradu ne funkcionira u pravilu je kriv gradonačelnik, tek kasnije možda župan, a ministar vrlo često tek na kraju, doduše tu se nešto i mijenja. Prema tome, ja držim da ovaj zakon nije prava decentralizacija, da ovaj zakon nije u skladu sa onim o čemu mi govorimo, a to je kako decentralizirati Hrvatsku. Zašto? Zato što ovakvim važnim odlukama koji se odnose na kvalitetu života građana gradovi ne mogu ničim utjecati, ali mogu biti odgovorni, ne samo percepcijski, ne mogu ništa sukreirati. A tko bolje pozna probleme svojih građana od gradonačelnika koji uostalom u svom uredu u pravilu ima i pročelnike za društvene djelatnosti, a u opisu njegovih poslova su i zdravstvo. Što onda rade ti pročelnici na području zdravstva? Držim nužnim, raspravljala sam o tome i s državnim tajnikom, o ustavnosti zakona. Tu je državni tajnik koji se vidim brižno nakon konzultacija sprema meni na odgovor, tvrdi da je zakon u skladu s Ustavom, iskreno to želi. Međutim, nisam sigurna da je u skladu s logikom, ne samo s percepcijom nego s logikom. Gradovi bi morali ili sjedišta ustanova i sjedišta županija morali biti partneri kod ovakvih važnih odluka, bez nadređenog. Znam jedno od rješenja koje ste ponudili, a to su savjeti, savjeti za zdravlje. Kad se nešto zove savjet priznam da sam skeptična. kad pogledate koliko ih ima, od 20 ili 21 osnovano ih je pola, a kad biste od tih pola zatražili izvješća i vidjeli koliko ih rade i koji su rezultati bojim se da bi i taj odgovor vrlo brzo pao. Kad govorimo i o odnosima nadređenosti onda možemo govoriti naravno i o politici kao biznisu, ali i mogućim kadrovskim rješenjima koji se ovdje mogu sugerirati, koji nisu nužno uvijek u skladu sa strukom, bez obzira na koju se političku opciju odnosi. Ne mogu amnestirati sebe naravno. Dakle mislim da gradovi, sjedišta, veliki gradovi moraju preuzeti dio odgovornosti, ali moraju ne odlučivati nego i suodlučivati. suodlučivati. Znam da ćete mi reći da to mogu i sad, ali ja vas uvjeravam praksa govori nešto drugo. Postoje dvije mogućnosti da se ovaj problem donekle riješi. Jedna od mogućnosti je naputak ministra županima, naputak ministra o obveznim ili nužnim konzultacijama sa gradovima u kojima se ustanove nalaze. Druga mogućnost je naravno izmjena zakona. Ovdje ne možemo sada nešto napraviti jer takvi su naši akti. Dakle, predlažem nakon usvajanja ovog zakona nužan naputak a kasnije nakon analize vidjeti jel i to dovoljno napravljeno. Molim vas, nemojte me samo sada pokušati pobijati argumentima da time sjedišta županija se stavljaju nadređenima nekim drugim gradovima u županijama ili općinama jer to gospodo nije točno. Nisu svi gradovi isti, nemaju svi gradovi ni percepciju, ni obavezu na ovom području. Hvala lijepa. Hvala. Nekoliko replika. Prva gospođa zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, u svojoj raspravi sam rekla koliko je važna ta i koliko je važno da svi na terenu zajedno radimo u korist naših pacijenata i za što bolju zdravstvenu zaštitu. Međutim, kolegice ovo sad malo kad razmislim vrlo teško će se to ostvariti što vi raspravljate. To bi moralo donijeti niz promjena drugih zakona, a osim toga vi znate da je osnivač tih medicinskih ustanova županija. Prema tome, županija ima veliku odgovornost kako u formiranju cijele zdravstvene zaštite. Ovim zakonom je dobila veću odgovornost tim da ima i veću kontrolu. A mislim da tu nema prepreka da županija surađuje sa gradom. To čak i ne moramo za to donesti ni zakon. **Šeks,

gradovi sa sjedištem županije trebali biti partneri. I to je sigurno tako i u tome je u stvari i ključ problema zapravo rješenja mnogih problema. Međutim, to partnerstvo podrazumijeva onda i odgovornost a ne samo naslikavanje na nekim većim projektima. Ja ću vam reći kako taj problem se vidi se vidi u gradu Zadru. Naime, počela je sa gradnjom poliklinika prije jedno 25 godina, dakle još u vrijeme socijalizma. Ali 2008., devete godine, dakle u jeku lokalne kampanje svi su se došli tu naslikavati i gradski oci, odnosno potencijalni kandidati jer je sklopljen ugovor o ustupanju radova na izgradnji poliklinike Opće bolnice Zadar po sistemu ključ u ruke sa određenim i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi sa ponuditeljima koji su dobili kasnije i posao. I poslovi su krenuli. Taman toliko su trajali dok se nije završila izborna kampanja i završili izbori. Nakon toga radovi su stali. Zbog čega su radovi stali pitala se javnost, pitali su se mediji. Odgovor nisu mogli dobiti pa sam ja kao zastupnica postavila pitanje zbog čega su zastali radovi na izgradnji poliklinike Opće bolnice Zadar i dobila sam nemušti odgovor od Ministarstva zdravstva koje kaže da je izvijestilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske jer se naime radilo o tome da je izvođač počeo raditi mimo projekta i mimo opsega troškova za koje je dobio posao. I odgovor je kad će biti nastavljeni radovi. Ministarstvo je odgovorilo i radovi će se nastaviti kad se za to steknu uvjeti. Je li to borba protiv korupcije? Je li to rješenje problema u zdravstvu? Vjerojatno će se nastaviti opet kakav kramp ili kakva dizalica kad budu sada i parlamentarni izbori. Hvala. Odgovor na repliku gospođa zastupnica Đurđa Adlešić. Molim? Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, moram priznati da mi je prilično teško izdržati ovu baražnu vatru iz desne i s lijeve strane ali pokušat ću. Drago mi je da ste se složili u tome da ovdje treba odgovornost a ne slikanje. To je sigurno, uostalom to sam rekla na samom početku. Držim da gradovi, sjedišta moraju imati odgovornost, ali i mogućnost kreiranja. Naravno da to onda znači prije svega odgovornost. Jedino ne znam zašto ste to baš vi meni rekli da se ne treba slikati, nego treba raditi. Pretpostavljam da to nema veze sa mnom osobno. Hvala lijepo. To sam htjela čuti.

sumnju na naše tvrdnje da je postupak davanja koncesija propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti daljnji proces decentralizacije, pa sam ja ostala malo iznenađena zbog toga što znamo li što je 2001. decentralizacija značila kad je donijeta upravo u području zdravstva. Mislim da je ovo veliki iskorak. Znam da imate iskustva kao gradonačelnica grada sjedišta, Ali smatram da ni do sada ni prema postojećim odredbama zakona nisu gradonačelnici kao ni načelnici općina, ali sad vratit ćemo se na gradonačelnike sjedišta županijskih bili u bilo čemu da ne surađuju sa jedinicama regionalne odnosno područne samouprave koji upravo zakon iz 2001. godine dao osnivačka prava nad ustanovama u zdravstvenome sustavu. Prema tome, smatram da i sada, a evo i ovim izmjenama i dopunama zakona gradonačelnici ne samo sjedišta županija nego i ostalih gradova na području županije se mogu i moraju aktivno uključiti u osiguranje uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti jer to je u interesu građana i građanki njihovih gradova, a ne samo onoga na kome su osnivačka prava, a to su jedinice područne samouprave. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Đurđa Adlešić. **Adlešič, Đurđa (Nezavisni)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa zapravo je vrlo ugodno čuti da se sa mnom slažete da moraju. Ja bih jedino voljela iz iskustva koje imam, a gdje piše, gdje to piše. Zato sam rekla bilo bi dobro ili naputak ili izmjene zakona. Na dobre odnose između gradonačelnika i župana ne treba računati ni u povijesti ni u prošlosti.

zakon koji govori i o zdravstvenoj zaštiti. Ali to je izvrsna prigoda da ja progovorim o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti branitelja. Naime, mi već nekoliko godina provodimo zdravstvenu reformu, a ni jednom riječju nismo spomenuli zdravstvenu i socijalnu zaštitu branitelja. Vi dobro znate da je to važna tema. Vi dobro znate da imamo oko 500000 branitelja. Samo prošle godine na prostoru grada Zagreba umrlo je nekoliko stotina branitelja od raznih tipova bolesti, da mi ne znamo koji je to tip bolesti i od čega su ti ljudi umrli. Ja bih volio da Ministarstvo zdravstva povede malo više računa da, ja ne kritiziram, ali smatram da imamo nekoliko dobrih ideja koje bi mogli realizirati u budućem periodu bez obzira na vlade i politike zato što su branitelji zaštitna zdravstvena i socijalna zaštita branitelja izvan bilo kakve stranačke i političke aktivnosti. Naime, više puta smo govorili o tome da bi možda trebalo napraviti jedan rehabilitacijski centar za branitelje po uzoru na druge zemlje, pa smo predlagali Bizovac ili Dujlo na primjer. Mogli bi više stvari dole raditi i osiguravati i dati bolju zdravstvenu i socijalnu zaštitu za branitelje. Na primjer mogli bi raditi preventivne preglede. Mi vrlo malo preventivnih pregleda radimo godišnje. I kažem ne znam od čega branitelji umire i koji tip bolesti nas napada. Mogli bi se boriti, znači preventivno se boriti i to bi bila jedna od bitnijih stvari, mogli bi se boriti i mogli bi vidjeti koji to uzrok, mi imamo puno ljudi oboljelih od PTSP-a, vidjeti kako i na koji način boriti se protiv ozbiljne bolesti koja ugrožava relativno mlade ljude. Također mogli bi raditi klasičnu rehabilitaciju za branitelje npr. na prostoru Bizovačkih toplica ili negdje gdje to osmislimo, u dogovoru zajedno sa četiri ministarstva, Ministarstva zdravstva, Ministarstva branitelja, Ministarstva obrane, Ministarstva MUP-a bi moglo sve to skupa fino organizirati, imamo iskusne liječnike koji su proveli dugo godina u Domovinskom ratu, koji su jako iskusni i mislim da bi to bio jedan dobar, dobar, dobar pokušaj, a i konačno to bi mogao biti, moglo bi donijeti veliki uspjeh u toj borbi i zdravstvenoj zaštiti za same branitelje. Dalje, mogli bi raditi rehabilitaciju naših vojnika koji se vrate iz Afganistana. Naime već više puta, ima ljudi koji su već dvije godine proveli u Afganistanu, po četiri puta su išli gore, to je jedan ozbiljan problem, mi sutra možemo također imati problem PTSP-a sa ljudima koji su došli iz Afganistana, i bilo bi nužno za te ljude nakon povratka, nakon odrađene smjene gore, kada se vrate u Hrvatsku uputiti u jedan zdravstveni centar na nekoliko dana na razgovor, …/Ne razumije se./…, razgovor, promatranje i sa obitelji kako to rade i druge zemlje. Mogli bi također to ponuditi zemljama članicama NATO-a koje su jako zainteresirane da na ovom području nešto napravimo, i spremne su to dobro platiti, tako da bi mogli zaokružiti taj jedan dobar ciklus i učiniti korisnu stvar za zemlju, za branitelje, a i za liječnike koji bi se mogli profilirati i stručno napredovati u tom poslu. moramo razmisliti o jednom ozbiljnom problemu. Kategorija branitelja je već od 50, nema baš puno ljudi koji su mlađi od 40 i nešto godina, i imamo puno problema danas sa ljudima koji su teški invalidi, o kojima se nema tko brinuti. Oni imaju relativno dobru mirovinu, je pitanje tko će se brigati i brinuti o tim ljudima kada, sad je problem, a pogotovo kad umru npr. roditelji. Zato bi trebali razmisliti da napravimo nekoliko …/Ne razumije dva, tri za branitelje, za teške, za branitelje bez obzira, on čak i ne mora biti teški invalid, gdje bi se oni mogli okupljati, gdje bi mogli imati minimalnu socijalnu zaštitu, isto također po uzoru na druge zemlje, i to bi to bi također bilo jako dobro i korisno za tu kategoriju ljudi koja je zbilja ugrožena u toj zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Mi imamo zakon koji omogućava, koji je riješio dobro Zakon o braniteljima koji je riješio puno i dobro riješio invalide, obitelji poginulih itd., ali ovoj kategoriji o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti branitelja mislim da bi morali svi skupa dati više i napraviti više za tu kategoriju ljudi koja je apsolutno dala puno obrani Republike Hrvatske, a danas su u situaciji da imamo nekoliko mi toplica na prostoru Republike Hrvatske, ali se mora nekoliko mjeseci čekati da bi, čovjek mora čekati da bi došao na red. Ovo bi bila dobra prigoda, ovo ja evo molim Ministarstvo zdravstva da se počne razmišljati o tome da se nešto korisno i kvalitetno napravi za braniteljsku populaciju po pitanju zdravstvene i socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj. I već kad sam kod tog, želio bih pitati ministarstvo, tajnika Ministarstva zdravstva što je sa rodilištom u Sinju? Više puta je obećavano da će biti, da će se ponovo aktivirati …/Ne razumije se./…, da će se ponovo moći, moći ponovo dole mali alkari, da će moći se dole ali za sada nemamo odgovora i volio bih da vidimo što ćemo, da nam date konačan odgovor da li će to biti u funkciji ili neće. Ljudi su zainteresirani, ljudi su apsolutno za to da rodilište dole bude, ono je do sada funkcioniralo, bilo je funkcionalno, puno je koristilo cetinskoj krajini, nadam se da ćemo imati razumijevanja svi skupa da i to dalje funkcionira za dobrobit cetinske krajine. Hvala. Ispravci. Gospođa zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravila bih, ima puno netočnih navoda, međutim oprostit ću kolegi budući da nije medicinski djelatnik, a hoće sve najbolje za branitelje. Naime netočno je da branitelji nemaju zdravstvenu Možda ne onakvu kakvu bi vi htjeli, ali 500 tisuća branitelja je imalo i ima zdravstvenu zaštitu kao što ima svaki građanin i građanka u ovoj Tih 500 tisuća branitelja vjerujte ima iscrpne liječničke nalaze i internističke i kardiološke i za PTSP, nije jednostavno napisati nalaz, a vi sami znate da nema branitelja koji nema tako tako napisane nalaze. A što se tiče brige, briga je i za branitelje i za sve građane i građanke u Republici Hrvatskoj, i u starijoj dobi, jer vidite i sami da se otvorila i pomoć u kući obiteljski centri, dakle sve se nastoji, svima se nastoji osigurati jedna zdravstvena zaštita. A reforma sustava zdravstva kao, koji govorite u primjeri u Americi. Pa upravo Amerika nema dobar sustav zdravstva kao što ima Republika Hrvatska, i ona se nalazi u reformi i hoće to promijeniti. Prema tome ima i tome primjera koje možemo mi njima pomoći, a ne oni nama. Hvala. bilo je više netočnih navoda, ali svakako je ovaj posebno zapeo da se ne čini ništa glede zdravstvene i socijalne zaštite i da nije ništa …/Ne razumije se./… branitelja. To je apsolutno netočno. tome svjedočim svakodnevno, da branitelji ostvaruju zdravstvenu zaštitu i najbolji garant za zdravstvenu zaštitu je stabilan zdravstveni sustav u tom dijelu. Ali kad smo već u tom dijelu potrebno je podsjetiti i na ono vrijeme od 2000. do 2003. kada je bila sječa prava i hrvatskih ratnih vojnih invalida i svih drugih prava. Pa prisjetite se samo vraćanje protetskih pomagala itd., molim vas lijepo koje su se stvari morale kasnije i ispravljati. Naravno spominjali ste i potrebu staračkih doma i drugih oblika pomoći braniteljima, ali podsjetite se samo koliko, ja sam mišljenja da je ovo rješavanje stambenih prilika za potrebe branitelja invalida, to u svakom slučaju na drugačiji način i treba naravno nastaviti i ustrajati glede unapređenja i zdravstvene i svekolike druge zaštite branitelja. Hvala lijepo.

među braniteljima iz dana u dan, i znamo da ako su jednim područjem ostvarivanja prava hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi u cijelosti zadovoljni u Hrvatskoj onda je to upravo zdravstvena zaštita hrvatski branitelji, a posebno hrvatski ratni vojni invalidi imaju danas u Hrvatskoj. To je područje zdravstvene zaštite, branitelji su imali adekvatnu zdravstvenu zaštitu, znači liječnici su bili s nama i za vrijeme Domovinskog rata, imaju i danas, a posebna kategorija su hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji oboljeli i liječeni od PTSP-a koji danas imaju poseban tretman i zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** U 10 i 37 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Replika, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Kotromanović, ja sam unaprijed sigurna i zato sam izabrala ovaj način komunikacije u replici sa vama, ali sam sigurna da ćete se složiti ako ćemo reći dakle i iz ispravaka navoda smo mogli zaključiti da je braniteljska populacija zaštićena sa više razina. Ne samo kroz sustav, redovni sustav kroz Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u dimenziji pružanja zdravstvenih usluga već i kroz javnu ustanovu koja se zove Centar za socijalnu skrb kada se govori o ostvarivanju prava s naslova Zakona o socijalnoj skrbi. Jednako tako smo svjedoci da je i kroz Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti su ustanovljeni Centri za psihosocijalnu pomoć i adaptaciju jednako kao što vidimo da kroz udruge, različite udruge u civilnom društvu, evo također mogu zadovoljiti sve one i susresti se zapravo sa modelima pomoći do samopomoći. A reći ću vam kao primjer u županiji Šibensko-kninskoj djeluje Udruga za borbu protiv posttraumatskog stresnog poremećaja i na svu sreću niti jedan suicid nemamo napravljen na području naše županije. I zaključno ću vam kazati da definitivno moramo biti jako, jako oprezni kad govorimo o i predlažemo razinu zbrinjavanja naših branitelja kroz staračke domove zalažući se za primjenu svih vaninstitucionalnih oblika do konačnog odlaska u takve ustanove. Hvala vam lijepa. koji samo politizira. Znači meni je, što je meni bitno i važno? Meni je bitno i važno ako možemo podići sustav to nema to nema veze sa 2001., '98., '91. i danas u ovoj godini je ova Vlada smanjila za 10% mirovine. Pa to nema smisla, to je deplasirano i glupo pričati po mom ukusu. Ali, ja mislim da mi moramo dići zdravstvenu zaštitu branitelja na veću razinu da je to obveza svih nas, moralna obveza. Ono što možemo poboljšati sustav trebamo ga poboljšati. Zašto se zadovoljiti s nečim ako možemo napraviti korak više? Zašto, se pitam. Zašto ćemo se zadovoljiti sa ovakvom zaštitom? Naravno da svaki građanin ima to je ok i to je normalno u ovoj državi. Ali, ajmo napraviti korak više. Ajmo napraviti nešto da napravimo nešto korisno, nešto čvrsto, nešto po uzoru na druge zemlje što funkcionira već godinama, a što mi nemamo. I to nema veze sa politikom. Nema veze sa politikom, nema veze sa ljevicom, sa desnicom, nema veze sa oduzimanjem prava. To nema veze, to su gluposti. Idemo napraviti nešto korisno za naše branitelje ako možemo, ako imamo mogućnosti, sredstva, ako se slažemo i to je intencija i to je bio cilj onoga što sam želio reći. Hvala puno. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa ovdje se razvija polemika oko nekih stvari, ja bih volio kad bi se mi vratili temeljem Hrvatskoj, a to je Ustav. Ustav u članku 4. kaže da se u RH državna vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Dakle, izvršna, sudbena i zakonodavna vlast je ograničena pravom građana na lokalnu samoupravu. Člankom 134. Ustava se kaže da su jedinice lokalne samouprave, a to su općine i gradovi, obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju prava i potrebe građana, a osobito poslovi koji se odnose na uređenje naselja, stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalnu djelatnost, brigu o djeci, socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu. Primarnu zdravstvenu zaštitu i još neki drugi poslovi. Dakle, Ustav kaže da jedinice lokalne samouprave, a to su općine i gradovi, obavljaju poslove primarne zdravstvene zaštite. Nažalost, mi imamo situaciju da danas ponovno opetovano imamo izmjenu zakona koji govori o primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u kojoj se potpuno ignorira Ustav RH. Po tome Po tome ovaj zakon i ova izmjena zakona o kojoj danas raspravljamo je apsolutno protuustavna. Ona je protuustavna zato jer je u suprotnosti sa člankom 134. Ustava RH, ali ona je ona je protuustavna i u svojem sadržaju zato jer ograničava pravo građana na lokalnu samoupravu. Umjesto da se ograniči izvršna i zakonodavna vlast pravom građana na lokalnu samoupravu, ovdje zakonodavna vlast na prijedlog izvršne vlasti ograničava građanima pravo na lokalnu samoupravu. I ja vas molim, dajte jednom već pročitajte Ustav u Ministarstvu zdravstva, pogledajte si kaj unutra piše i dajte nam zakone koji su u skladu sa Ustavom. Jer da je zakonodavac htio promijeniti Ustav u ovom sadržaju onda bi vjerojatno to napravio prilikom prošlih izmjena Ustava jer glava, poglavlje o lokalnoj samoupravi je mijenjano. Prema tome, tada je netko pažljivo čitao to poglavlje jer ako smo mijenjali to poglavlje što se tiče prava građana na izbor i prava glasanja da biraju i budu birani u jedinicama lokalne samouprave onda je valjda dobro razmislio kome će dodijeliti primarnu zdravstvenu zaštitu. Kako se ova odredba nije mijenjala posljednjih 20 godina onda pretpostavljam da su sve zakonodavne vlasti od prvog Ustava do danas, od '93. do danas, promislile da to treba biti u nadležnosti gradova i općina. I ne vidim nikakvog razloga zašto Ministarstvo zdravstva 20 godina ili 17 godina ignorira to, a mi to sve to trpimo. I mi sad raspravljamo ovdje jel dovoljan rok za koncesiju, nije dovoljan rok za koncesiju, kakav rok za koncesiju. Gospodo, koncesiju za primarnu zdravstvenu zaštitu, a domovi zdravlja su valjda temeljna primarna zdravstvena zaštita, trebaju jedino i isključivo dodjeljivati jedinice lokalne samouprave. One su te koje trebaju govoriti koliko treba i kako treba jer ne vidim kako to ministar zdravstva ili župan, još bolje, može znati gdje u kojem kvartu treba biti liječnik obiteljske medicine i kako ga treba, kome treba dodijeliti koncesiju. A da pri tome gradonačelnici, posebice velikih gradova o čemu je govorila kolegica Adlešić, nemaju nikakvog pojma, nisu o tome obaviješteni, niti znaju kako im funkcionira Dom zdravlja, kako funkcionira Hitna medicinska služba ili kako funkcionira u konačnici bolnica. Mi smo sukladno programu decentralizacije izmijenili neke zakone pa i odredili termin velikih gradova. Veliki gradovi su gradovi sjedišta županija i gradovi sa više od 35 tisuća stanovnika. I neke ovlasti smo prenijeli na te velike gradove. Zamislite da veliki grad može izdavati primjerice građevinsku dozvolu, ali nisu sposobni dati koncesiju za primarnu zdravstvenu zaštitu. Pa što je kompliciranije? Jel je kompliciranije izdati građevinsku dozvolu ili kontrolirati i nadzirati taj proces ili izdati koncesiju za primarnu zdravstvenu zaštitu? Zar je kompliciranije izdati koncesiju, raspisati natječaj za koncesiju za primarnu zdravstvenu zaštitu ili osiguravati protupožarnu zaštitu na prostoru velikog grada. Zamislite županije uopće nemaju potrebu brinuti se o protupožarnoj zaštiti na području svoje županije, ali zato znaju gdje tamo u nekom kvartu treba dodijeliti koncesiju za primarnu zdravstvenu zaštitu i gdje će biti neki od liječnika. Dakle, nemojmo gurati glavu u pijesak i zanemarivati ono što piše u Ustavu i dajmo osigurajmo građanima pravo na lokalnu samoupravu, omogućimo građanima pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu jer kada treba organizirati i osigurati i platiti tečaj za buduće roditelje, onda nema županije, kada treba osigurati procjepljivanje protiv HPV-a za djevojčice, onda nema županije, ali kada treba redistribuirati novac decentralizirani novac za zdravstvenu zaštitu e onda je tu županija i onda to ona jako dobro zna raditi. Prema tome, nemojmo govoriti o ovome ili onome, imamo Ustav pročitajmo si Ustav, primjenjujmo Ustav, ako netko nije zadovoljan s Ustavom promijenimo Ustav, ali nemojmo zanemarivati Ustav, Ustav je nešto što je na snazi, treba ga čitati, treba ga konzultirat i treba postupati po ustavu i treba osigurati lokalnoj samoupravi ono što piše u Ustavu da može imati i treba osigurati lokalnoj samoupravi ono što piše u Zakonu o lokalnoj samoupravi da može imati ili biti. I konačno trebamo početi razlikovati općine, gradove, velike gradove i županije. Nije to sve isto, nemaju svi isti administrativni kapacitet, nemaju svi kapacitet za ono što netko misli ali zato uporno upisujemo nešto u zakon, i onda uporno te zakone ne provodimo i ne primjenjujemo. Tek dio onoga što piše u Zakonu o lokalnoj, regionalnoj, područnoj samoupravi odnosi se na velike gradove je primijenjeno. Što je u sukladnosti sa Ustavom, ovo je jedan od najvećih problema jer ovaj zakon ne samo da je u suprotnost sa Zakonom o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi nego je u suprotnosti i sa Ustavom. Hvala. Nekoliko ispravaka i replika. Prvo je ispravci, gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kaže kolega Mršić da je gradonačelnici velikih gradova da nemaju pojma o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, organizaciji, rasporedu ordinacija, koncesijama za primarnu zdravstvenu zaštitu. kolega, vi isto dolazite iz velikog grada recimo u odnosu na manje gradove od kuda mi dolazimo, ja mogu reći da je to sramota gradonačelnika velikih gradova. Ako oni stvarno nemaju pojma o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa mi u malim sredinama imamo odličnu i otvorenu komunikaciju sa domovima zdravlja zato što je to interes naših naših građana da im osiguramo kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu, a kamoli ne u velikim gradovima koji bi malte ne svakodnevno trebali biti u komunikaciji sa sa domovima zdravlja i osiguravati svojim građanima kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu. To je sramota gradonačelnika koji nemaju pojma o primarnoj zdravstvenoj zaštiti a ne sustava zdravstvene zaštite. Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mršić izrekli ste više netočnih navoda, ne bih polemizirao u ovom dijelu ali isto ste rekli da se ovim Zakonom ignorira Ustav. Netočno je, ovo su tehničke stvari koje se rješavaju da bi se unaprijedila zdravstvena zaštita na određenom području, kao što ste rekli što je i obveza. Nadalje rekli ste netočno da ministar i župan nemaju pojma glede zdravstvene gdje što treba kao što je rekao kolega Huška. Pa to je apsolutno netočno, postoji definirana mreža zdravstvenih ustanova i tu je kraj priče. Tu nema puno priče, to je vrlo jasno definirano definirano i zapisano. I kaže nisu sposobni gradonačelnici ili župani za donijeti koncesiju, pa nije točno, sve su županije, 15 županija, niste bili na početku, 15 županija ako će netko žalbu uložiti na određeno područje, tko će to spriječiti, dakle može. A četvrta stvar, što se tiče lokalne samouprave, ona je obvezna doprinositi zdravstvenoj zaštiti, i glede HPV cijepljenja, u svakom slučaju svatko od nas je obavezan da jedinicama lokalne samouprave doprinijeti. uvažena zastupnica Karmela Caparin. Iz vaše rasprave može se jedan zaključak izvesti, a sami ste ga iznijeli, a to je da županije dobivaju novac i na taj način zaradu, znači vi bi htjeli zaraditi. Ne radi se o zaradi, nego se radi o provedbi primarne zdravstvene zaštite i na razini cijele županije, ovdje je po vama problem jedan što je županija osnivač svih tih ustanova. Moralo bi se zaista puno Zakona promijeniti da ovo vaše provedemo. cilj je svima nama da svi građani imaju jednaku zdravstvenu zaštitu bili oni na području većeg grada ili u manjoj općini, samo je pitanje vas koliko ćete biti sposobni surađivati sa županijom. Kolega Mršiću vi ste dobro ukazali na činjenicu da kada je primarna zdravstvena zaštita u pitanju odgovornost za to stanje državna vlast svaljuje na lokalnu i regionalnu samoupravu, a zasluge se pripisuju isključivo Ministarstvu, naročito oko reforme. Sada opet popravljamo jedan zakon birokratske naravi, a pacijentima je potpuno svejedno da li će primarna zdravstvena zaštita biti u zakupu, koncesiji, a domove zdravlja u onome obliku kao što ga sada Europa uvodi, smo do kraja uništili od njih učinili birokratske, administrativne ustanove i ništa više. Ono što je bitnije za pacijente i građane ove zemlje, ima li dovoljno liječnika primarne zdravstvene zaštite? Što znači mreža ako ona nije popunjena. Našom mrežom ambulanata koja nije popunjena. Ljudi se žale da lutaju od liječnika do liječnika i nemaju se gdje zapisati jer nema dovoljno liječnika primarne zdravstvene zaštite, a da sada dođemo do teme pedijatara, kako je popunjena mreža pedijatara, što je sa ginekolozima, ima li dovoljno ginekologa da žene mogu odabrati i birati ne samo po broju nego i kvaliteti. I sada umjesto da raspravljamo i da Ministarstvo se dođe pohvaliti da je napravilo reviziju mreže i popunilo mrežu moramo popravljati njihov loš prijedlog, od prošli puta da je negdje zapelo. I sada bi pacijenti trebali biti sretni što više nije zakup nego koncesija, a mreža ostaje nepopunjena i pacijenti lutaju od liječnika do liječnika. Majke s djecom traže pedijatre, a žene ginekologe. I hvalimo se velikom reformom pravosuđa, koncesija, bravo. Općine, gradovi, županije su odgovorne jer ne izvršavaju svoje obaveze, a ministarstvo ... zaslužni za uspješnu reformu. Živjeli. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Mršić. Izvolite. Oni misle da u Ustavu može pisati što god se želi, a da njihova virtualna organizacija zdravstva je takva da je evo to sve dostupno svim građanima na području RH, pa samim time bi mogli ukinuti Ustav jer je on apsolutno nepotreban. Mi bi kao gradonačelnici malih, velikih gradova, općina trebali ići tamo pitati, moliti ne znam što prikupljati informacije, iako nam u Ustavu da je to naša ovlast, a ovlast znači da snosimo odgovornost, ali Vlada imamo neka prava u odlučivanju, u planiranju, u izvještavanju, u dogovaranju, u nečemu što ide za tim zdravstvenim sustavom. Jel. Pa samim time i politika upravljanja ljudskim potencijalima, a jedan od najvećih problema RH o čemu sam ja govorio prije godinu dana u ovom Saboru, već jeste nedostatak liječnika i to liječnika koji završavaju fakultet, a posebice specijalista. Danas u Hrvatskoj nedostaje više od 80 timova pedijatrijskih timova i govoriti o populacijskoj politici, a imati takvu primarnu zdravstvenu zaštitu za djecu u Hrvatskoj je potpuno apsurdno, pa pomalo i nemoralno. Ali sam siguran kada bi gradovi veliki ostvarivali pravo iz Ustava o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da bi upravljali ljudskim potencijalima, motivirali, stipendirali, poticali da se ide studirati isto kao što bi motivirali da se u gradove dolazi završeni liječnici i specijalisti u primarnu zdravstvenu zaštitu ili na rad u bolnicama. Nažalost, isključeni smo iz procesa odlučivanja. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** U svojoj raspravi pozivate vladajuće da se vrate izvorištima, da se vrate osnovnim odredbama Ustava koje jamči građanima na primarnu zdravstvenu zaštitu i obvezama i ovlastima jedinica lokalne samouprave u oblasti primarne zdravstvene zaštite. Ja mislim da vi od ove vlasti previše tražite, jer oni sami kažu da vidite, iako su u tim reformskim zahvatima inkorporirali suglasnost ministra za davanje koncesija koje se pokazalo kao kamen spoticanja i jednostavno nešto što odugovlači i komplicira čitavu stvar, pa sami govore u obrazloženju ovakvog prijedloga zakona da je praksa pokazala da provođenje opisane procedure je zahtjevno, složeno i vremenski dugotrajno, što god treba za građane napraviti ono što im po Ustavu i zakonu pripada, to je za vlast dugotrajno i složeno. Kada treba udariti harač tu su onda majstori kakvih nema. Također ovdje u obrazloženju se kaže da su žalbe su podnijeli ponuditelji na području 7 županija. I još u srpnju tvrde da još po toj žalbi nije okončan Pa tko molim vas odlučuje po žalbi? Pa vi odlučujete po žalbi i još opravdanje nama govorite da nije odlučeno pod tim žalbama. Nadalje, recite vi meni molim vas, kako komentirate to da nisu podijeljene koncesije i za to optužujete neke druge, jedinice lokalne samouprave bez obzira gdje ima i poteškoća takve naravi. intencija je bila upravo to da 70% poslova obavlja primarna zdravstvena zaštita, a 30% bolnica. Vaš uspjeh velikog reformskog zahvata imamo to da sada bolnice obavljaju 61%. To je vaš red u zdravstvenom sustavu odnosno red je samo gdje pacijenti čekaju da dođu na red. **Jarnjak, Dakle, u potpunosti se slažem s vama. Primarna zdravstvena zaštita kao i lokalna samouprava mora biti najbliže građanima. I logično je dakle da onome gdje je primarno taj prvi susret sa liječnikom bude u prostoru gdje on ostvaruje ili realizira neke svoje druge potrebe. Zato oni koji su pisali Ustav i jesu upisali u Ustav da se to radi u lokalnoj samoupravi. Pa nije to napisano u Ustav jer eto baš je falio jedan red nadležnosti općina i gradova. Napisano je to u Ustav zato da bi građani mogli ostvariti to svoje pravo na zdravstvenu zaštitu. Ali to svoje pravo oni danas ne mogu ostvarivati iz cijelog niza razloga. Jedan od razloga naprosto zato što o tome gdje će, kako će biti organizirana primarna zdravstvena zaštita, o tome kako će se financirati, gdje će se alocirati sredstva ne odlučuje lokalna samouprava, nego odlučuje područna regionalna po diktatu ministarstva. Jer vi danas imate situaciju da čak niti županije ne mogu nabaviti opremu koju bi trebale moći nabaviti, nego to mora sve ići preko Ministarstva zdravstva, isto kao što nisu poznati kriteriji gdje i kako se nabavljaju skupi uređaji kao što su primjerice magnetske rezonance. Pa onda imate situaciju da negdje dođe, a nema potrebe, a tamo gdje ima potrebe ne dođe. Ili imate županije kao što je primjerice moja da čak smo za CT morali imati humanitarne akcije kako bismo skupili sredstva i kupili CT uređaj. Dakle, ako zdravstvena zaštita svima mora biti jednako dostupna, jednako dostupna, onda i građani moraju znati na što mogu računati kao što i zdravstvene ustanove i njihovi osnivači moraju znati po kojim kriterijima javno, jasno, transparentno i pod jednakim uvjetima se raspodjeljuju sredstva.

ogroman problem. Nažalost, Hrvatska je uništila izvanrednu ideju Andrije Štampara upravo na području Hrvatske su bili prvi domovi zdravlja i ono što se danas tu dešava je izazvalo teške posljedice. Pritisak na bolnice itd. Ali ako uzmete ja ću vam reći samo situaciju u Splitu. U Splitu broj postelja u Kliničkom bolničkom centru na tisuću stanovnika je 3,3, u Zagrebu 5,7. Ukupan broj postelja u Splitu na tisuću stanovnika ukupno je 4,1 u Zagrebu 8,5. Dakle, u Splitu konkretno je strahovit pritisak na bolnice, na KBC. Imate prepolovljen broj kreveta u odnosu na Zagreb. To je jedna vrsta centralizacije. A istovremeno ukupan broj osiguranika na jednog doktora medicine u Splitu je 955 u Zagrebu 481. Dakle duplo veći pritisak u Splitu broja osiguranika na jednog liječnika, broj postelja je duplo manji, primarna zaštita je devastirana i sve hrli prema bolnici što ne bi trebalo ići i zaista ste u pravu kad kažete da lokalnoj samoupravi nije omogućeno da ona riješi. Mislim da je to prije svega ono što ste vi spominjali, članak 134. Ustava, a kad o ovome govorite kao što smo mi u Splitu progovorili onda vas napada ravnatelj kliničkog bolničkog centra najtežim ideološkim kategorijalnim bombama i šta ja znam… **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Vrijeme vam je isteklo.

ovim da kažem Mršićevim razmatranjem i ustavnih odredbi, a u svezi onoga što se odnosi na zdravstvo otkriva ili otvara više pitanja. Naime, očito da postoji problem dakle centralizacije odlučivanja i novca i decentralizacija obveza u zdravstvu. Kada se govori o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, o sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti onda je rečeno ovdje da je došlo do inverzije. Dakle, ono što bismo očekivali i što je bila nekada davno ideja Andrije Štampara da primarna zdravstvena zaštita dakle preventiva nosi najveći teret zdravstvene zaštite stanovnika, zato su bolnice kako se i zovu sekundarna zdravstvena zaštita. U ovoj našoj ovoj našoj državi ovakvom politikom koja je počela još '93. godine ne bih spominjao periode kao što ovdje netko voli razmatrati, ovo je bilo 2001., ono je bilo 2003., dovedeno do toga da se definitivno rastočila primarna zdravstvena zaštita. Pogledajte polipragmaziju i praksu, ajde pogledate kako izgleda Dom zdravlja Zagreb i što on ima od funkcija. Ima upravu i ima ljekarnu. I što još? Ajmo pogledati druge domove zdravlja, tzv. domove zdravlja, to sad mogu slobodno reći domovi zdravlja tzv. Što je ostalo od njih ovakvom politikom? Netko je ovdje, Kotromanović, spomenuo zdravstvenu skrb branitelja pa se onda netko vraća na odluke iz 2003. godine. Ne branim ja nikoga. Ajmo se vratit na turska vremena kad su naši branitelji išli na liječenje u Beč, u inozemstvo. Pa jesmo dotle došli da spominjemo što se dogodilo. Pa osam godina ste gospodo ovdje na vlasti, imali ste osam godina za ispravke, za popravak, za poboljšanje nečega što se zove zdravstvena zaštita. I dokle smo dogurali? Jednostavno ova jedna administrativno, birokratski, tehnički prijedlog zakona je samo jedan novi korak kojim se ide na rastakanje dalje primarne zdravstvene zaštite i onda upotrebljavamo riječi kao u poljoprivredi. Je li zakup ili koncesija, je li koza ili rog. Što to za pacijenta znači, to je pitanje. Sad postoji sedam županija gdje su bile pritužbe, postoji još 2300 neriješenih zahtjeva za koncesijama. Tko ih treba riješiti? Centralizacija je odlučivanja, centralizacija je novca, a decentralizacija obveza. Pa izgleda da ne izvršava onda ni ovi dolje ako je 2000 neriješenih koncesija, a ovih imamo žalbene postupke. Gdje je zapelo, što je bilo, zakup ili koncesija. I na kraju krajeva, što mi to želimo sa našim zdravstvenim sustavom, što je uopće zdravstveni sustav, kome on služi: pacijentu, koncesionarima, zakupcima, kome? Je li on treba biti profitan ili neprofitan, dajmo da već jedanput definiramo to. li to uvod u koncesioniranje bolnica, sekundarne zdravstvene zaštite? I Češka je probala, vidjela je žaba kako se konj potkiva pa i ona poželjela pa onda propao zdravstveni sustav u Češkoj. A mi ovdje spominjemo Francusku, Njemačku, ne znam ni ja što. Ma jesmo li mi na stupnju, imamo li mi broj liječnika, imamo li standard koji ima recimo Češka koja ima 500 stanovnika po jednome liječniku, jedan Izrael ima još i manje. Koliko mi imamo? Gospodin državni tajnik najvjerojatnije zna koliko je naš standard. I mi uvodimo nešto, rekao sam, po principu vidjela žaba gdje se konj potkiva pa i ona poželjela koncesiju, daljnju privatizaciju, zapravo drugim riječima privatizaciju i onda imamo domove zdravlja koji su rascjepkani na, jedni imaju medicinu rada, drugi nemaju, jedni idu tražiti pacijenti da im se da produžiti vozačka dozvola u Đakovu zato što ne postoji npr. u Našicama. Jedni odlaze u, patronaža jedna pokriva teren drugi jer jedni imaju patronažu, drugi nemaju patronažu, jer nije ni obveza imati. Stomatološka služba postoji u Slavonskom Brodu, ali ne postoji recimo u nekom drugom bližem mjestu. Nijednoga stomatologa nema pripravnoga službeno od 15 sati do 7 ujutro na području Brodsko-posavske županije. … /Upadica se ne razumije./… A jel? Pa Županija je vaša, da. Da, vaša je. Gdje su specijalističko-konzilijarne službe, 80 pedijatara nedostaje u Hrvatskoj. Koliko nedostaje stomatologa koliko ginekologa, a da da ne govorimo kasnije nije riječ ovdje o sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje su ostale specijalističke službe. Uvodit ćemo liječnike, imamo primjere u Požegi već, da kažem u …/Govornik se ne razumije./…, da me ne bi netko krivo shvatio, da ne govorim diskriminatorski prema kolegama. Dakle jedna polipragmazija, jedna šarolikost u Hrvatskoj vlada umjesto jedna uređenost, da se to napokon ide na korist pacijentu, na korist zapravo onoga zbog čega uopće postoji zdravstveni sustav. O poliklinici je netko ovdje govorio i zadarskoj posebice ili poglavito. Imamo i primjer brodske poliklinike koja isto čeka zatvaranje financijskog financijskog aranžmana za izgradnju poliklinike, ali to je doduše u sklopu bolnice u Slavonskom Brodu pa ne bih o tome govorio. Ja se nadam da će ministarstvo jer ono odlučuje napokon potpisati i i naći novce za tih 10 milijuna kuna koji navodno nedostaju. Kada se govori o, još ću se vratiti malo na zaštitu, zdravstvenu zaštitu i socijalnu branitelja naših. naših. Govori se sa ove vaše strane da se jako postoji briga za branitelje, da ne znam tko je gospođa Caparin ili netko govorio. Ali vidite ja sam već dobio niz intervencija ljudi koji mi se javljaju koji kažu da su dobili rješenja da im se ona jadna opskrbnina od 1097 kn rješenjima pred novu godinu od 15. prosinca ukida, ukida im se a da nema poziva za obnovu postupka u smislu toga. I to je briga za branitelje sa tih 1097 kn što opskrbnine kao socijalne kategorije zapravo. Strašno, da strašno. Prema tome, podatak da je umjesto da primarna zdravstvena zaštita brine 70% dakle zdravstvenih problema građanstva taj je sada zbrojka došla u inverziji da ona, da primarna zdravstvena zaštita ima 40% intervencija, a sekundarna 60, okvirno. Ja vas uvjeravam da moja specijalistička, traumatološka ambulanta u bolnici u Slavonskom Brodu kao subspecijalistička ima daleko više pacijenata a radi tri puta tjedno nego li bilo koja zdravstvena, ambulanta primarne zdravstvene zaštite. Što se dogodilo? Zašto je toliki pritisak na bolnice? Zar ne može konce izvaditi niti jedan liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Hajmo. Nije problem uputnicu i hajmo. Dakle, napravili smo i pravi se ovakvim zakonima i ovakvim rješenjima medvjeđa usluga zdravstvu, a pacijentima zapravo ne ide na dobro. Nekako su sve bolesniji i nekako sve više trebaju usluge sekundarne zdravstvene zaštite odnosno bolnice. Dokle će tako vidjet ćemo. Hvala lijepo. Hvala vam jedan od netočnih navoda je puna primarna zdravstvena zaštita se rastače, idemo dalje na rastakanje zdravstvene zaštite. Čemu služi ovaj sustav, čemu zdravstvena zaštita. Iz svega toga ja se pitam kolega čemu služite vi kao doktor u ovoj zdravstvenoj zaštiti nakon ove vaše rasprave. Netočno je da se rastače. Ne možemo se vratiti natrag, pa čak ni natrag na vrijeme Andrije Štampara. Od Andrije Štampara može se učiti, ali na ono vrijeme ne može se vratiti.

na vrijeme gospodina Andrije Štampara. Od njega možemo učiti. Cijela Europa radi koncesiju i pokazalo se da je to dobro. A ovaj zakon je samo tehničke prirode. I ako je liječnika otišao u koncesiju, onda kolega ne može govoriti protiv koncesije. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Vrijeme je isteklo. Vodite računa o vremenu. I ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grubišić, izrekli ste više netočnih navoda. Ja ću se isto osvrnuti na ovaj gdje ste rekli da se ovim zakonom ide na rastakanje primarne zdravstvene zaštite. To je netočno. Ovim zakonom se ide dakle do kraja provesti ovaj postupak koncesija. To je jasno i o tome smo svi raspravljali dalje. U drugom dijelu ide se regulirati radno-pravni status onih kolega koji se nisu odlučili za koncesiju. Ima ih negdje oko desetak posto i to je Bogu hvala u redu. I sad kažete u tim okolnostima da nije se lijepo prisjećati nekih vremena. A ja pamtim dragi kolega gdje su ti isti liječnici, naše kolege u vremenu od 2000. do 2003. dobili radnu obavezu. Ja pamtim vrijeme kada su u tome vremenu medicinskim sestrama bile smanjivane plaće. Jel' tako? Bile smanjivane. I onda pitate se čemu služi zdravstvena zaštita. Zdravstvena zaštita služi osiguranju kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite za svakog našeg građanina i po kojim parametrima, pokazateljima smo na visokom 25 mjestu

i ustvrdili kako se ide na rastakanje primarne zdravstvene zaštite s jedne strane, a s druge strane centralizacija. I zaista, ne treba biti liječnik, a jednako tako ni pacijent da vidimo da je ovo točno što ste izrekli i da je naše zdravstvo bolesno. Teško je bolesno i te bolesti umjesto da se liječe one ovakvim nečinjenjem i neradom ministarstva i čitave Vlade metastaziraju. Kada se vidjelo da ne idu koncesije što je radila Vlada dvije godine. I sada ovaj prijedlog zakona naziva tehničkim. Iza toga stoje bolesnici, ljudske sudbine, čitave obitelji, a vama su to tehnikalije, odnosno ne vama odnosno vladajućima. I to je nešto što je apsolutno nedopustivo. Moram reći i osvrnuti se na problem o kojem ste također govorili davanja specijalizacija i nedostatka specijalista. Kako se oni dijele, molim vas u Hrvatskoj? To je i dalje rak rana i područje korumpiranosti najveće razine. Naime, u gradu Zadru od '45. godine nikada ni jednoga trenutka nisu bila djeca bez pedijatra, nikada. Da bi sada nakon vaše uspjele reforme kako se volite dičiti moraju liječnicima pedijatrima koji su ostvarili pravo na mirovinu biti produljivan taj radni odnos samo kako ne bi grad Zadar molim vas ostao bez pedijatra. Grad Zadra nema pedijatre, ali ima specijaliste kojim ste vi davali specijalizaciju po babu i po stričevima koji su nepotrebni, odnosno kojih ima višak. A liječnika pedijatara nema. To je vaša borba protiv korupcije do posljednjeg daha. dajući repliku meni odgovorili dijelom i na ove da kažem nemušte replike, odnosno pardon ispravke netočnih navoda gospode iz HDZ-a. Pa jasno je svakome ovdje osim njima, da je naše zdravstvo, odnosno primarna zdravstvena zaštita zbog toga što pacijenti moraju hodati od nemila do nedraga rastočena od '93. godine kako su to oni zapravo zacrtali i htjeli. Ja nemam ništa protiv da kažem prelaska u smislu, dakle privatizacije itd. Ali moralo se voditi brigu o zdravstvu građana. Moralo se voditi brigu upravo o dostupnosti. Ja sam naveo i nekoliko primjera koje niste demantirali gospodo iz HDZ-a. A o tome da se daju u specijalizacije kako se kome hoće, kako tko je podoban to je već tako poznata priča da nema gospođa Antičević o tome što pričati. To je u svim županijama. Dakle, one koje se u transmisiji vlasti potpuno poznato. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Nastavljamo dalje sa raspravom. I na redu je uvaženi zastupnik Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Hrvatsko zdravstvo je izgleda najbolje funkcioniralo u ratnim uvjetima. Ja moram evo i s ovog mjesta odati priznanje ratnom ministru hrvatskoga zdravstva prof. Andriji Hebrangu. Ono što je hrvatsko zdravstvo u Domovinskome ratu činilo i učinilo uistinu je svijetao primjer i dobre organizacije, a i nesebičnog zalaganja svih hrvatskih zdravstvenih radnika. No jednako tako kao što prof. Hebrangu pripadaju zasluge za izvrsno funkcioniranje ratnog saniteta, jednako tako je prof. Hebrang najodgovornija osoba za ono što se danas događa sa hrvatskim zdravstvom. Naime više puta je ovdje spomenuto ime uvaženog hrvatskog liječnika, a priznatog i poznatog i u svjetskim razmjerima Andrije Štampara, čovjeka koji je jedan od utemeljitelja Svjetske zdravstvene organizacije i prvi predsjedatelj skupštine Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi 1948. godine. Pa nije moguće da je cijeli svijet prepoznao važnost i ulogu ovog velikana hrvatske medicine, a da je nekome u Hrvatskoj palo na pamet urušavati model koji je itekako dobro funkcionirao. I ovo što govorim ne može se nazvati žalom za bivšim sistemom. Naprotiv. Moramo biti svjesni da i nastankom hrvatske države nismo niti sve promijenili, a niti je bilo potrebe mijenjati ono što je dobro funkcioniralo. A Štamparov model funkcioniranja zdravstvenog sustava u obliku domova zdravlja je jedan od najboljih modela funkcioniranja primarne zdravstvene zaštite koji na i ovim područjima, a i mnogo šire uopće do sada postojao. I ne trebamo bježati od toga da je to bila pogreška. Kolega Mršić je govorio i o tome kako se s ovim načinom, evo čak ugrožavaju i ustavne odredbe, i to je točno, a dok su postojali domovi zdravlja u obliku u kojem su postojali, onda je upravo evo bila zadovoljena rekao bih na najbolji mogući način i ova ustavna odredba o kojoj je kolega Mršić govorio, o odgovornosti, važnosti i mogućnosti utjecaja lokalne zajednice na zdravstveni sustav na svom području. No problemi hrvatskoga zdravstva nastavili su se i nakon ministra Hebranga. Jedan od najvećih problema pojavio se u vrijeme ministra Ljubičića, prethodnika današnjeg ministra dr. Milinovića. U njegovo vrijeme palo mu je na pamet učiniti nešto što nijedan ministar u hrvatskoj Vladi dosad nije napravio, sklopio je i potpisao, i to je trebao učiniti, sa socijalnim partnerima kolektivni ugovor kojim su data zaslužena prava zdravstvenim djelatnicima, ali nije učinio nešto što je bio preduvjet za uspješnu primjenu toga, u državnom proračunu nije osigurao sredstva za to. I dobili smo kolektivni ugovor koji je postao omča oko vrata i zdravstvenim ustanovama, ali na žalost i samim zdravstvenim djelatnicima, jer za poštivanje prava iz tog kolektivnog ugovora zdravstvene ustanove jednostavno nisu imale novaca, počele su poslovati sa sve većim gubicima, i time su dovedena čak i ona temeljna prava zdravstvenih radnika pravo na zasluženu plaću. Obrazloženje koje je čak i pisanom obliku, u to vrijeme sam bio zamjenik župana, i ukazali smo dopisom tadašnjem ministru na opasnost ovog kolektivnog ugovora bez neosiguranih sredstava. Dobili smo pisani odgovor da mi to nismo razumjeli, jer su ta sredstva osigurana u glavarini i u vrijednosti boda. Pa mislim da je to netko napisao ministru, jer ne vjerujem da bi on kao visoko obrazovan čovjek takovo što uopće mogao i pomisliti, a kamoli napisati. Mislim da mu je netko to samo poturio kao dokument i da je to i potpisao. Netko iz ministarstva od niže rangiranih službenika ili namještenika. Taj kolektivni ugovor, dakle trebalo je osigurati sredstva i za regrese, i za jubilarne nagrade, i za božićnice, i za darove za djecu, a sredstava ni od kuda. Ministar Milinović učinio je nešto u stabilizaciji bolničkoga sustava. Mislim da se tu možemo složiti. Ali kad je u pitanju funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite, onda se mora reći da ovo ministarstvo današnje je totalno izgubljeno, i kad je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, ne samo obiteljska medicina nego i Hitna medicinska pomoć, pa evo i ovo sad što se događa sa Sanitetskim prijevozom mora se prijavljivati, a ne zna se kud će i šta će. Kad je u pitanju Slavonija i Baranja moram reći da se opet nalazimo u specifičnoj situaciji i ja ću postaviti pitanje, nadam se da ćete održati obećanje o vraćanju rodilišta u Đakovo, ali postavljam pitanje također kako je moguće da u našoj Hrvatskoj državi hrvatsko Ministarstvo zdravstva ne želi isplatiti sredstva domovima zdravlja u Belom Manastiru i u Osijeku koje je natjeralo na preuzimanje nakon mirne reintegracije svih djelatnika koji su tada tamo bili zatečeni, a da nisu osigurana sredstva za njihove plaće. I da su i dan danas se ti domovi zdravlja tuže sa našim vlastitim ministarstvom. To je na sramotu i tog ministarstva, ali i rekao bih i cjelokupne hrvatske Vlade. Kad je riječ o odgovornosti županija onda moram nešto još posebno podvući. Županije jesu odgovorne za zdravstvene ustanove i za njihovo poslovanje i za pokrivanje gubitaka, ali nemaju nikakvog utjecaja u procesu ugovaranja sa HZZO-om. I jedno od najvećih problema u zdravstvenom sustavu je upravo HZZO. Ustanova koja ima apsolutni monopol, koja ugovore daje po principu uzmi ili ostavi. Ustanova koja kao da postoji sama za sebe, plaće svojim djelatnicima isplaćuje do 5-og u mjesecu, a plaće zdravstvenim ustanovama kasne, pa rekao bih u gotovo nemjerljivim razmjerima. Pogotovo, i kako u primarnoj, a pogotovo za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. I Slavonija i Baranja, na kraju još samo, ima još jedan poseban problem

u Slavoniju i Baranju nije došla niti jedna specijalizacija iz ortodoncije i da trenutno nemamo ortodonata, da dvije ulice u Zagrebu imaju više ortodonata nego cijela Slavonija i Baranja? **Jarnjak, E sad imamo 3 ispravka netočnog navoda i 3 replike. Prvo je ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega se uopće nije držao današnje teme, ali ispravila bih njegov navod kojim okrivljuje prof. Hebranga za njegovo vrijeme dok je bio ministar da nije osigurao sredstva za poštivanje kolektivnog ugovora. Potpuno netočno! U to vrijeme ja sam bila ravnatelj Opće bolnice u Bjelovaru, imala sam limit s kojim sam mogla isplatiti i plaće, dakle i sve ono što je pisalo u kolektivnom ugovoru. Ovisilo je o vama ravnatelju da li ćete biti sposobni i kako organizirati posao,kako organizirati službu, nabavu, kako organizirati lijekove. Dakle, sve je u sposobnosti bilo ravnatelja. Ali sredstva su bila osigurana i nije bilo liječnika niti osobe da nije u to vrijeme dobila plaću i da se nisu poštivale odluke kolektivnog ugovora. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Burić je izrekao više netočnih navoda, ali je jedan i točan izrekao. Rekao je da će biti ispravaka netočnih navoda. netočno je rekao dakle da je glede potpisivanja kolektivnog ugovora stvorena omča oko vrata zdravstvenog sustava i da nije ispoštovan. Netočno, kolegica Caparin ga je ispravila u tom dijelu tako da se ne bih ponavljao. A drugo da je ministar Milinović izgubljen glede funkcioniranja primarne zdravstvene, a poglavito hitne medicine. Pa morali ste pratiti kolega dragi da u projektu reforme zdravstvenoga sustava stoji reforma hitne medicine i ovih dana svjedočimo dakle i osnivanju Zavoda za hitnu medicinu po županijama, nabava sanitetskih vozila itd. Dakle, u okolnostima kada su bili gubici zdravstvenog sustava 2 milijarde godišnje, kada se stabilizira zdravstveni sustav to je dakle stvaranje okolnosti i uvjeta da može zdravstveni sustav funkcionirati i da nam naravno pruži adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. I ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Iz kolegine rasprave ne mogu razabrati iz kojeg sustava dolazi osim stranke kojoj pripada pa mi nije jasno kako može govoriti o kašnjenju plaća u bolničkom zdravstvenom sustavu o čemu nema ni govora. I kolega, ali ono sa čime se mogu s vama dijelom samo složiti jer i ja sam iz Slavonije koja nema ortodonata, je činjenica da nije istina da u Hrvatskoj nema specijalista nego je očito činjenica da nisu dobro raspoređeni. Hvala lijepa. Imamo 3 replike. Prvo je uvaženi zastupnik Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Radije bih replicirao gospođi Suzani Bilić Vardić da ona rasporedi pošto je u Upravnom vijeću bolnice specijaliste, a i raspoređuje ih jel', ali prije svega bih se osvrnuo replikom na mog kolegu Dinka Burića koji je rekao da je u ratu zdravstvo funkcioniralo vrlo dobro, ako ne i odlično. Točno je da je zdravstvo u ratu funkcioniralo odlično, točno je da su ljudi bili s entuzijazmom i elanom radili svoj posao u ratnim bolnicama, u domovima zdravlja i svugdje gdje su bile formirane ratne bolnice. Točno je i to da sam imao radnu obvezu, mogu reći s ponosom, a ne kako netko ovdje insinuira ne znam radna obveza kao nešto ružno jer sam po toj radnoj obvezi sa 30 kolega još bio u BiH doslovce u Žepču 3 mjeseca u komadu za razliku od mnogih vas koji ste sjedili ovdje u u Zagrebu i drugdje sakrivali se po '94. godine. Dalje, gospodin Burić je govorio o tome da zapravo Ministarstvo zdravstva nije ni spoznalo s obzirom na plaćanja i ugovore, nije ni spoznalo da je nastupila mirna reintegracija cijele Baranje, a zatim i dijela Podunavlja i da to nije uvaženo, a u smislu dakle decentralizacije sredstava iz ministarstva, dakle iz države prema koja dalje distribuira ta sredstva na domove zdravlja i ostale zdravstvene ustanove, a tu se posebice to odnosi na Vukovarsko-srijemsku i Osječko-baranjsku županiju. Dakle, za nekoga je reintegracija odavno nastupila 01.01.'98., a za nekoga očito i nije. Poglavito kada treba izdvojiti novce za ova područja koja su

sve se promijenilo zahvaljujući politici i vođenju politike u bolnici. **Jarnjak, Ivan (SDP)** Kolega Burić spomenuli ste da je javno zdravstveno jedan od najuspješnijih modela. Ja bih se usudio reći da je doktrina javnog zdravstva Andrije Štampara najuspješniji model javnoga zdravstva i vjerojatno najspektakularniji izvozni proizvod Republike Hrvatske svih vremena po kojem se danas ravnaju mnoge zemlje koje premašuju milijardu stanovnika, Indija, Kina. Interesantno je da smo mi to uspjeli kao autori putem doktora, profesora, doktora, akademika Andrije Štampara dobrim dijelom uništiti. Kao poluga javnog zdravstva djeluje institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Drugi najveći institut u Republici Hrvatskoj, ali interesantno da je u ovom modelu i on isključen kao davatelj tercijalnih zdravstvenih usluga a u Hrvatskoj nema nikoga tko bi bio osposobljeniji od IMI-a. Sjetimo se trovanja olovom baš u Slavoniji vezanog uz onu papriku, pa uz neke tzv. prirodne pripravke svi ti ljudi su završili na odjelu instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, uspješno dijagnosticirani i izliječeni. No, sada je to uništeno, toga više nema. Samo još jedan mali primjer kako je došlo do devastiranja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Točno je ovo što ste rekli, a da je tome tako možda najbolje svjedoči i definicija zdravlja koju je postavio upravo dr. Štampar a koja i danas vrijedi, da je to stanje i fizičkog i psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. A kada o tome govorimo što smo učinili sa njegovim modelom onda se može reći da je gotovo nevjerojatno da smo uspjeli to urušiti se čini da je to bila jedna od prvih rasprodaja Hrvatskog nacionalnog blaga nakon osamostaljenja Hrvatske države. kratko kažem vezano za kolektivni ugovor, ono je i dalje omča oko vrata, a gospođi Suzani VArdić bih rekao, vi ste rekli da ne znate odakle dolazimo, ja ne znam gdje vi živite, jer vaša plaća dolazi redovito a pitajte da li dolazi redovito zdravstvene djelatnike, pogotovo one privatne zdravstvene djelatnike u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dalje repliku, uvažena zastupnika Biljana Borzan. Izvolite. Poštovani dr. Burić govorili ste o entuzijazmu koji je bio na snazi za vrijeme rata i to je zaista potrebno bilo u tim danima, no ja bih rekla da na žalost zdravstveni sustav i dan danas ne počiva na dobrim zakonima i dobrim inicijativama od strane vlasti nego i dalje isključivo na entuzijazmu zdravstvenih radnika. Mislim da je potrebno da se njima na neki način zahvali i čestita kao i pacijentima koji imaju strpljenja. Ja sam neki dan imala priliku razgovarati sa kolegama iz primarne zdravstvene zaštite i zapravo me šokiralo do koje mjere su oni spremni eskivirati spremni eskivirati naputke koje dobivaju iz Ministarstva da ne bi oštetili svoje pacijente. Dakle, da zadovolje nekakvu formu koja se od njih očekuje, a da pacijent dobije sve što mu pripada. MI se ovdje danas hvalimo da je Hrvatska na 25. mjestu po kvaliteti zdravstvene zaštite, no na žalost to je tako, unatoč onome što vladajući serviraju u zdravstvenoj zaštiti odnosno zbog entuzijazma zdravstvenih radnika. Velikim dijelom je točno ovo što ste rekli, a kao dokaz tome možda je najbolje prisjetiti se državnog proračuna za 2011. godinu, kakav odnos ovo Ministarstvo i ova Vlada Republike Hrvatske ima prema zdravlju svojih građana, najbolje govori činjenica o tome da je u ovoj godini na razdjelu Ministarstva zdravstva došlo do smanjenja proračunskih sredstava u odnosu na prošlu godinu za 700 milijuna kuna. Možda je to za vas u Ministarstvu zdravstva bio mali korak u natrag, ali budite uvjereni da je to bio veliki korak unatrag u pravima i mogućnosti ostvarivanja zdravstvene zaštite za Hrvatske pacijente. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Završno državni tajnik uvaženi Jurković, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Naime, bilo je dosta rasprave, rekao bih prije o zdravstvenom sustavu nego o ovim zakonskim prijedlozima, pa ću pokušati biti veoma kratak i krenuti redom. Naime, što se tiče mreže hitne medicine, Hvala vam biti donešena do kraja mjeseca, prijedlog je gotov a upravo je u tijeku usuglašavanje sa lokalnom zajednicom, dakle usuglašavanje u zavodu za hitnu medicinu sa predstavnicima županija. Ja se uistinu nadam da će do kraja ovoga tjedna taj postupak biti gotov i da ćemo najkasnije do kraja idućeg mjeseca donijeti mrežu. U tijeku je osnivanje 7 zavoda za hitnu medicinu, Zakon je predvidio da se Zavodi za hitnu medicinu osnuju do 31. 12. ove godine, dakle nakon donošenja mreže i ovi ostali zavodi ja sam uvjeren da će biti osnovani u predviđenom zakonskom roku. Što se tiče koncesija za timove medicine rada. Dakle, napomenuo bih da u Hrvatskoj ima 130 timova medicine rada, zbog spajanja u okviru antirecesijskog programa Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zdravlja na radu, mreža još nije donešena ali prijedlog je poslan iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za Ministarstvo zdravstva i nakon dodatnih konzultacija i dorada će sasvim sigurno i ministar donesti i tu mrežu do kraja kraja ovoga mjeseca. Rok je 30. lipnja za raspisivanje koncesija. S obzirom da se radi o 130 timova s obzirom da imamo iskustava iz primarne zdravstvene zaštite, isto tako sam uvjeren da je to sasvim dostatan rok da da koncesije u sustavu medicine rada budu raspisane zakonom predviđenom roku. Ovdje dugujem jednu ispriku dakle rekao sam da je bilo na 4 tisuće raspisanih koncesija u RH 30 žalbi. Dodatno smo provjerili, nije 30 nego 17. dakle, toliko onima koji govore da sustav ne funkcionira. Ja uistinu mislim da je to u jednom postupku najmanji mogući broj žalbe. moram ovdje uputiti odgovor uvaženoj zastupnici koja je bila ministrica pravosuđa, mene uistinu malo iznenadilo da uvažena zastupnica ne zna da žalbe rješava dakle Državna komisija koju imenuje ovo tijelo, ovaj ovaj Visoki dom Sabor RH i da Ministarstvo zdravstva ni na koji način ne može utjecati na dinamiku rješenja žalbi. Slažem se potpuno sa uvaženom zastupnicom Adlešič. Ovo je dobar prijedlog, naputak i ministarstvo će sukladno vašem prijedlogu uputiti jedan naputak županima, da se uspostavi suradnja sa gradonačelnicima i načelnicima, poglavito sa gradonačelnicima velikih gradova jer oni uistinu moraju aktivno sudjelovati u planiranju, evoluiranju i provođenju zdravstvene zaštite na svom području. prijedlog mi smo to prepoznali, slažemo se s tim, naš je prijedlog bio da se to funkcioniranje osnaži kroz savjete za zdravlje. Savjeti za zdravlje evo sada smo dobili i taj podatak su osnovani u svim županijama i ja se uistinu nadam kroz ovaj dodatni naputak županima koji ste predložili, a kažem Ministarstvo zdravstva će ga u najhitnijem roku i proslijediti svim županijama i dati takve naputke i kroz ovu instituciju Savjeta za zdravlje ja se nadam da ćemo potaknuti na ovu suradnju, jer odnos lokalne samouprave i područne samouprave uistinu smatram nužnim, suradnja na području zdravstvene zaštite je nužna, ona je neizbježna, dobra suradnja župana, načelnika i gradonačelnika je nužna za provođenje poglavito sustava primarne zdravstvene zaštite, jer sustav koncesija je dodatni iskorak u decentralizaciji zdravstvenog sustava i u onom što članak Ustava i predviđa, a to je da primarna zdravstvena zaštita jest na nivou područne samouprave ili lokalne samouprave. Jel kao što znate ovim novim zakonom koncesije raspisuju jedinice područne uprave. područne uprave. Ovdje uistinu ne mogu raspravljati o tome da li su pojedini članci zakona u skladu sa Ustavom, ali ja podsjećam uvažene zastupnike da smo mi u reformi zdravstvenog sustava dobili pozitivno mišljenje i Ureda za zakonodavstvo Vlade RH kao i Odbora za zakonodavstvo Sabora RH. A uvaženog zastupnika Mršića bih još jednom podsjetio na članak 135. koji je on navodio ali samo u dijelu, dakle prvi stavak. Ali drugi stavak tog članka kaže isto tako da su jedinice područne ili regionalne samouprave obavljaju poslove od područnog ili regionalnog značaja, a osobito poslove koje se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje. Dakle, jedinice područne i regionalne samouprave. Dakle, ne mislim da je ovakva organizacija zdravstvenog sustava na razini primarne zdravstvene zaštite, ali i sekundarne dakle bolnice su u vlasništvu jedinica područne samouprave neustavna. A još jednom podsjećam da smo na ovakva zakonska rješenja dobili i pozitivno mišljenje i Vlade i Sabor odnosno njihovih ureda i odbora. No međutim, sasvim sigurno da se oko vlasništva uvijek da razgovarati, da uvijek možemo raspravljati oko toga. No međutim, podsjetio bih još nešto uvaženog zastupnika, da RH ima 500 jedinica lokalne samouprave. samouprave. Ako jedinice područne samouprave ne bi bili vlasnici zdravstvenih ustanova, postavlja se pitanje da li bi organizacija sustava sa 500 zdravstvenih zdravstvenih ustanova, dakle ako svaki grad ili općina u RH, svaki gradonačelnik ili načelnik poželi u svojoj, a vjerojatno hoće, poželi u svojoj jedinici lokalne samouprave imati zdravstvenu ustanovu, da li će takva organizacija koja bi podrazumijevala gotovo 500 zdravstvenih ustanova biti racionalne i da li će ona kao takva ispuniti sve one odrednice koje zahtijeva zdravstvena zaštita stanovništva RH i na kraju da li će

Što se tiče POliklinike Zadar odgovor uvaženoj zastupnici. Točno je, Ministarstvo zdravstva je i ove godine predvidjelo dostatna sredstva za završetak Poliklinike Zadar u svom proračunu. Napominjem uvaženim zastupnicima da se radi o investiciji od 150 milijuna kuna. Zašto to govorim? Zato što smo u tijeku provođenja projekta došli do saznanja da postoje bitna odstupanja i od Zakona o javnoj nabavi i od Zakona o građenju i od ugovora koje je potpisalo Ministarstvo zdravstva sa izvođačem i bolnica bolnica koja je raspisivala za natječaj za izradu projektne dokumentacije i sa projektantom. O tome smo obavijestili Državno odvjetništvo, postupili smo potpuno transparentno i u skladu s napucima Državnog odvjetništva i prekinuli izvođenje radova na Poliklinici Zadar dok se za to ne stvore formalno pravni uvjeti. Dakle, mislimo da je puno bolje da kvalitetno završimo započeti projekt ali u skladu sa pozitivnim propisima RH, pa ako hoćete i sa programom Vlade RH u okviru borbe protiv korupcije, nego da zbog ishitrenih odluka dođe u pitanje primjena određenih zakonskih propisa i kvaliteta izvedenih radova. Sasvim sigurno da ćemo, napominjem ponovo i sukladno naputcima Državnog odvjetništva nastaviti radove i na Poliklinici Zadar čim se za to stvore valjani uvjeti, a sredstva u proračunu Ministarstva zdravstva za taj objekat su osigurana. Ovdje je bilo postavljeno i pitanje rodilišta Sinj. Napomenuo bih samo da mi, odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, financira hladni …/Govornik se a rodilište Sinj, kao i tri preostala rodilišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji je obustavljen privremeno rad u njima iz razloga što nisu ispunjavali elementarne minimalno tehničke uvjete koje propisuje struka. Neka rodilišta nisu imala stalno zaposlenog ginekologa, nisu imala anesteziologa, nisu imala mogućnost operativnog dovršetka porođaja operativnim zahvatom i time je postojala mogućnost da se dovedu u opasnost životi i trudnica i djece. Ministar je upravo iz tih razloga, a kad su se stvorili uvjeti za to, a uvjeti su se stvorili ne zaboravimo da smo samo na 30 ili 40 km od Sinja, dakle u Splitu prošle godine u ovo vrijeme otvorili jedno od najmodernijih rodilišta ne u Hrvatskoj nego u Europi u koju je uloženo 300 milijuna kuna. Dakle ja vas sada pitam uvaženi zastupnici, koja bi to zemlja, koji bi to ministar zdravstva dopustio da se samo na 30 km od takvog novog rodilišta koje ispunjava sve tehničke, prostorne i stručne uvjete uvjete da radi jedno rodilište koje ne ispunjava niti minimalne zahtjeve i time da dovodi u opasnost na kraju i građanke i građane Sinja. Ali isto tako, do kraja 3. mjeseca, dakle negdje do 15.3. Ministarstvo zdravstva će raspisati natječaj za uređenje sinjskog rodilišta, u tijeku je izrada projektne dokumentacije, a rodilište će biti otvoreno onda kad se stvore prostorni, prostorni, tehnički i stručni uvjeti da se tamo može nesmetano odvijati ta djelatnost. Ovdje je spomenut i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Ja bih samo napomenuo da po prvi put Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nema dug. Sad ovdje govorim i kao predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Naslijedili smo dug od preko milijardu i 200 milijuna kuna, po prvi put kažem ove godine završni račun će pokazat da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje gotovo nema duga i to je prilog reformi zdravstvenog sustava i stabilizaciji zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. I uistinu, prema mojim podacima i volio bih da mi uistinu konkretno kažete koje su to zdravstvene ustanove, koje su to bolnice, koji su to liječnici primarne zdravstvene zaštite, koji su to domovi zdravlja kojima Zavod za zdravstveno osiguranje nije isplatio bolnicama do 10.-og u mjesecu, a primarnoj zdravstvenoj zaštiti do 15.-og u mjesecu, odnosno za posebne usluge u okviru ugovornih rokova. Dakle, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje plaća svoje obveze u okviru ugovorenih rokova. Ako se i dogodio neki eksces, ja se kao predsjednik Upravnog vijeća ovdje ispričavam i hitno ću poduzeti sve da se eventualni, napominjem eventualni ekscesi, jer moguće je da se dogodi, ja za njega ne znam, da se u okviru ovih rokova o kojima sam govorio i taj slučaj

jedan podatak dopustite, bilo je dosta toga. Dakle ovako, 2003. godine je Hrvatska imala 7993 liječnika i u primarnoj i sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, 2009. godine Hrvatska ima 9120 liječnika. Dakle, u proteklih sedam godina učinili smo sve da hrvatski zdravstveni sustav dobije slovom i brojkom 1400 liječnika više. A netko je rekao od uvaženih zastupnika da se i ne treba i ja uistinu se i ne želim vraćat u prošlost, ali moram podsjetiti da je 2003. godine tadašnja Vlada Republike Hrvatske u kojoj je sjedila i uvažena zastupnica bila ministrica koja je postavila ovo pitanje, donijela zabranu zapošljavanja u javne službe, između ostalog i zabranu zapošljavanja liječnika. Prema tome i unatoč tome promijenili smo to nakon 2004. godine i zaposlili u hrvatski zdravstveni sustav 1400 liječnika više. I na kraju, ja vam se zahvaljujem na ovoj vrlo učinkovitoj raspravi. Uistinu zabilježili smo sve, učinit ćemo sve da hrvatski zdravstveni sustav bude još učinkovitiji. Nije slučajno da je hrvatski zdravstveni sustav na 25. mjestu unatoč tome što što osnova svakog zdravstvenog sustava je gospodarska podloga. I ja bih podsjetio samo na to da Hrvatska danas troši oko 1000 eura po stanovniku za zdravstvenu zaštitu, da Slovenija troši oko 1500, a da već Austrija troši preko 4000 stanovnika, a mi smo po pokazateljima zdravstvenih zdravstvenih ishoda i organizaciji zdravstvene zaštite, a na kraju i zahvaljujući reformi zdravstva ministra Milinovića održali stabilnost takvog sustava koji je unatoč svim nepovoljnim kretanjima koje smo imali proteklih godina i ovoj nepovoljnom gospodarskom temelju koji kažem je uvjet za stabilan zdravstveni sustav, održali i unaprijedili zdravstveni sustav na mjestu koje mu pripada. Hvala. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa ispravio bih netočni navod, dakle prije svega radi se o članku 134., a ne 135. Ustava Republike Hrvatske i drugo, u njemu se nedvosmisleno govori upravo ono što sam ja rekao, a to je primarna zdravstvena zaštita jest u nadležnosti lokalne samouprave, a ono što je od regionalnog značaja je u nadležnosti županija dakle županijske bolnice su u nadležnosti županija. A to gdje će biti kvartovski doktor hvala Bogu nema nikakve veze sa regionalnom zdravstvenom politikom i o tome treba odlučivati na lokalnom samoupravnom nivou. trebate pročitati Ustav oba stavka i vidjet ćete veliku, veliku razliku između primarne zdravstvene zaštite i zdravstva kao regionalne zaštite. Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Državni tajnik spominje borbu protiv korupcije u Zadru. Pa nije valjda da u Zadru ima i korupcije? Međutim, nešto drugo je mene zaintrigiralo. Spominjete da je za polikliniku u Zadru osigurano 150 milijuna kuna. Ali koliko je za jednu pulsku opću bolnicu koja se gradi ne znam koliko i nikada ni jedna kuna iz državnog proračuna ne dolazi u ove sredine. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ovo je ispravak netočnog navoda, a ne replika uvaženi zastupniče. Uvaženi zastupniče šta ispravljate? Hvala lijepa. Moramo ispraviti. Moramo se Hvala lijepa. To ga možete pitati kasnije, ali ne kroz ovaj sustav. Ne može. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.